uvaženi zastupnik Ivan

Hvala lijepo potpredsjedniče

povredu Poslovnika

Sljedeća točka je: - Prijedlog odluke o izboru predsjednika Hrvatskoga sabora. Predlagatelj je 76 zastupnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Branko Bačić. Branko Bačić.

u ime kluba Stranke rada i solidarnosti, kluba Reformista, u ime nezavisnih zastupnika gospodina Mišića, gospodina Škibole, gospodina Glasnovića i gospodina Sauche mogu predložiti za predsjednika Sabora svog prijatelja gospodina Gordana Jandrokovića. Kao što znate gospodin Jandroković je naš kolega sa dugogodišnjim političkim iskustvom i ovo mu je peti mandat, izabran je po peti put kao saborski zastupnik. Inače do sada je bio i ministar vanjskih poslova, potpredsjednik hrvatske Vlade upravo u vrijeme kada je Hrvatska postala članicom NATO-a i kada su pregovori za ulazak RH u punopravno članstvo EU. Siguran sam da će dužnost predsjednika Hrvatskoga sabora gospodin Gordan Jandroković obnašati časno, dostojanstveno i odgovorno. Prijedlog da se Gordan Jandroković izabere za predsjednika Hrvatskog sabora podnijelo je kao što sam malo prije rekao 76 zastupnika u Hrvatskome saboru, stoga pozivam sve zastupnice i zastupnike Hrvatskog sabora da podrže ovaj prijedlog, te da prigodom izbora predsjednika Hrvatskog sabora pokažemo primjereni stupanj zajedništva i dostojanstva u najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu RH. Hvala. Hvala lijepa. Za raspravu se javio Klub zastupnika SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prvo moje čestitke gospodinu Jandrokoviću na nominaciji na prijedlogu većine zastupnika, kada bude izabran dobit će čestitku i na izboru. A moj osobni dojam je da je svojim vođenjem sjednica Sabora kao potpredsjednik Hrvatskog sabora bio jedan od boljih, ako ne i najbolji potpredsjednik Hrvatskog sabora u vođenju sjednice, da se ne naljuti kolega Brkić. Međutim, toliko o gospodinu Jandrokoviću. On je postao predsjednik Hrvatskog sabora ili će postati negdje godinu i po prije nego što bi to postao u dogovoru s MOST-om, tako ste navodno bili dogovorili. Prema tome, te dvije godine su nešto kraće trajale otprilike u proporcionalnom omjeru koliko će i kraće trati mandat ovog Sabora od predviđenog, moja procjena, a možda se varam. I tu bih što se tiče gospodine Jandrokovića završio. Mi smo dobili prijedlog i na njemu se nalazi 76 imena. 72 imena koja su bili dio bivše parlamentarne većine bez zastupnice Brune Esih i na dnu lista 4 imena kolega kolega odnosno na dnu jednog i na početku drugog četiri imena kolega koji nisu bili dio dosadašnje parlamentarne većine. Ja znam da će možda gospodinu Lackoviću sada malo narasti, se dignuti tlak ali ja ću iskoristiti to što mi kolege imaju pravo replicirati da ih izravno pitam. Gospodine Mišiću jest li vi dio većine koja podržava Vladu ili samo tehnički? Gospodine Škibola jeste vi dio većine koja podržava Vladu ili samo tehnički? Gospodine Saucha jest li vi dio većine koja podržava Vladu ili samo tehnički? I gospodine Glasnoviću jest li vi dio većine koja podržava Vladu ili samo tehnički? I imate mi pravo odgovoriti. Iako mi ne odgovorite, čega se bojite da odgovorite? Je li vas sram možda? Pa javite se za repliku pa odgovorite. Ako vas je sram ja ću shvatiti i mene bi bilo na vašem mjestu. ovim sad, ovom zadnjom rečenicom ste malo prešli onu granicu koja se ne prelazi pa vas molim da se vratiti. Poštovane kolegice i kolege Klub zastupnika SDP-a neće glasati protiv izbora gospodina Gordana Jandrokovića za predsjednika Hrvatskoga sabora. Klub zastupnika SDP-a neće glasati ni suzdržano o predsjedniku Hrvatskoga sabora. zbog okolnosti u kojima je i na način na koji je sastavljena ova ne znam da li da je nazovem tehnička ili vladajuća ili bilo kakva većina ne možemo dati svoj glas za gospodina,

Hvala. Nadam se da će se stvoriti uvjeti normalnijeg sastavljanja parlamentarne većine kada ćemo moći glasati i za gospodina Jandrokovića. ne morate to shvatiti dakle osobno, kao što ni Božo Petrov nije morao shvatiti osobno što smo glasali za njega za predsjednika Sabora ili gospodin Reiner kada smo bili suzdržani. Dakle, iz izlaganja gospodina Škibole jasno je da je on imao napisan govor i da je želio opravdati zašto sudjeluje u ovome. Ja mogu odslušati sve pa, to sam valjda dokazao. …/Upadica se ne čuje./… Može. Ali imam pravo pitati. Pa nećete mi to valjda zabraniti? se ne čuje./… Gospodine potpredsjedniče, mislim da bi bilo u redu da opomenete kolege iz HDZ-a da me puste da završim, ako ja nešto krivo kažem da me vi prekinete i po mogućnosti mi izreknete opomenu ako to napravim ali da me oni ne prekidaju, ja ne želim kvariti svečani trenutak kolege Jandrokovića samo želim postaviti pitanja i zamolio sam ljude da mi daju odgovor ako žele. Dakle bilo je 88 minus 15, 73, minus gospođa Eshi 72 i do 76 je falilo 4. Ta 4 imena su ovdje, držim se apsolutno teme i govorim o okolnostima u kojima je došlo do ta 4 imena. Ja sam svoje kolege zastupnike sa govornice pozvao da potvrde da su i dio parlamentarne većine, vjerujem za ovih 72 za Vladu ne za izbor predsjednika, ne tehničke. Ako oni to naprave onda je onda je jasno a ako oni to ne naprave onda je također jasno zašto to ne žele napraviti. I što se tiče mog podizanja glasa na jednog od kolega zastupnika samo sam odgovorio na dobacivanje iz klupa. toga? **Reiner, Željko (HDZ)** Nisam, nisam. **Bauk, Arsen (SDP)** U tom slučaju smatram da nemam što drugo dodati. Klub zastupnika SDP-a neće biti protiv izbora gospodina Jandrokovića, nećemo biti ni suzdržani, nažalost ne možemo biti za, nećemo biti na glasanju. Hvala. Hvala. Sljedeći je u ime kluba Živi zid, uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo. Gledam danas ovdje tu kako ste svi došli kolege iz HDZ-a skoro, mislim da fali samo jedan gospodin ovdje Andrija Mikulić, a tu je Mikulić, pardon, ovdje je, ali u suštini ova vaša Vlada stvarnu većinu nema. Većina koja je skupljena za izbor gospodina Jandrokovića nažalost nije većina koja je skupljena na način koji podrazumijeva demokratsku volju birača a reći ću i zašto. Zato jer ljudi koji su bili recimo glasali za SDP-ovu listu i izabrali kolegu Sauchu Pa ne bi im na kraj pameti bilo da su glasali za čovjeka koji će podržavati recimo HDZ-ovog ministra Marića. I to da HDZ ima predsjednika Sabora. Tako da se u slučaju Sauche radi definitivno o zlouporabi da tako kažem izbornog sustava u kojem izabrani predstavnici građana u suštini ne predstavljaju građane koji su ih izabrali već isključivo na žalost svoje osobne interese. Znači, ne možete reći da je ovo što danas gledamo u Saboru festival demokracije. Ovo nije demokracija. Ovo je vladavina na žalost osobnih interesa. Što se tiče zastupnika Škibole, danas sam razgovarao s njim u klubu i pitao sam ga kolega Škibola više nije na žalost u našem klubu, otišao je od nas. Pitao sam ga da li vi podržavate u političkom smislu HDZ? A on je rekao ne, rekao je da neće biti dio te vladajuće većine u smislu političkom, znači izbora ne znam ministara itd. što je i pokazao jučer kada se glasalo o Mariću. Znači on je jučer glasao za ostavku ministra Marića. Ja se nadam da u budućnosti kolega Škibola će nastaviti politički ne podržavati HDZ, a njegovu odluku da podrži predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića mogu razumjeti iz motiva da ne dođe do raspuštanja Sabora. Znači, ali samo s te strane i s ljudske strane ga mogu razumjeti. Ali se nadam da zbog birača koji su glasali za njega nikada neće biti jedan od onih famoznih čuvara kvoruma i dizača ruku, već da će postupat po svojoj savjesti. Kolega Škibola bio sam sa vama na deložacijama, pričali smo puno o HDZ-u i znate kad su mi došli i rekli ej Škibola je potpisao prvo mi je bilo ono, prva reakcija je bila šok, ono jeste li sigurni. Onda su rekli, je, je. I na kraju sam shvatio da vam je cilj da se održi Sabor kao takav. Međutim kao što rekoh budućnost će pokazati je li to bio isključivi cilj ili je bilo nekih drugih motiva. Ja se nadam da jeste. I što se tiče ostalih prebjega, treba napomenut ovdje i gospodina Kažimira Vardu koji je prešao iz HSU-a. Znači isto je izabran na listi Kukuriku koalicije, a sada podržava sada podržava HDZ. To je užas dame i gospodo da ste s takvim ljudima stvorili većinu! I sada dolazimo do kolege Željka Lackovića i njegovog glasovanja. Naime, Željko Lacković izabran je na koalicijskoj listi skupa sa Milanom Bandićem je izašao na izbore. I mandat koji gospodin Lacković ima zapravo ne pripada njemu, nego pripada Milanu Bandiću. Znači, Milan Bandić je taj koji mu je ustupio mandat. Da je gospodin Željko Lacković sam osvojio taj mandat i da pripada njemu, a da podržava ovu Vladu, odnosno gospodina Jandrokovića ja bih ga osudio. Međutim, budući da taj mandat ne pripada originalno njemu već Milanu Bandiću ja ga ne osuđujem. Ali kao što sam rekao ponašanje gospodina Varde koji se otvoreno svrstao na stranu HDZ-ove većine, znači podržava ih politički ne samo tehnički. I gospodina Sauche koji podržava na žalost, on bi samo tehnički podržavao kad bi podržao izbor predsjednika Sabora. Ali na žalost on je donio odluku i da podrži ministra Marića. I sad gospodine Saucha, znate koje pitanje se postavlja? Postavlja se pitanje kako ćete se u budućnosti ponašati? Hoćete li sutra glasati za HDZ-ove ministre? Ili još gore hoćete li vi biti jedan od ministara? Sjećam se kad sam bio sa vama u klubu SDP-a svi smo zajedno sjedali tamo i zezali su kolege iz SDP-a i mene i vas i rekli su Pernar koje si ministarstvo odabrao, ono u smislu preslagivanja. Ja reko, pa dajte ljudi što je vama! A onda smo i Sauchu isto pitali Saucha ono čeg buš ti bio ministar i Saucha se isto smijao skupa sa nama. I meni ne bi bilo na kraj pameti da će ih Saucha podržavati. Ali htio bih vas podsjetit na jedan detalj, a to je da mafija funkcionira po principu da prvo čovjeka dovedu u probleme, a onda mu pruže ruku da ih iz tih problema ne izvuku. Ti ljudi gospodine Saucha koji vam sada pružaju ruku pomoći, to su isti oni ljudi koji su vas vodili u Remetinec. Ista ta ruka, ista ruka koja vas je vodila u Remetinec vam sada gura ruku da glasate za njih. I na takav način nije dobro to gospodine Saucha je najmanje u vašem interesu. Oni vas ne trebaju. Vi ste gospodine Saucha za njih kako je rekao gospodin Glasnović korisna budala, oni vas iskorištavaju. Oni vas iskorištavaju gospodine Saucha. **Reiner, Željko (HDZ)** …/Upadica Reiner: Kolega Pernar, ja vas molim da ne vrijeđate saborske zastupnike i da kolegi Sauchi ne govorite da je budala./… Kolege iz MOST-a vama skidam kapu, jer ste mislim špotam vas zbog toga jer ste ih podržavali svo ovo vrijeme. Ali za ponašanje ovo u smislu HDZ-a u ovom samom finišu evo cijenim i poštujem. Na žalost vraćamo se nazad na misao koju je rekao gospodin Bunjac. Cijelo vrijeme smo govorili da je Vlada HDZ-ova odnosno većina bazirana na osobnim interesima, a ne na interesu javnom dobrobiti većine. I želim vam reći samo jednu stvar kolege iz HDZ-a, da me stavite u poziciju da biram bili išao u zatvor, izgubio svoj mandat ili digao ruku za vas i sjedao tu radije bi išao u zatvor. To bi bio moj izbor. Nažalost, većina ljudi nisu čvrsti u toj mjeri i uspjeli ste ih slomiti. I želim vam reći gospodo iz HDZ-a da ova većina, ova krnja većina koja zapravo ako je vjerovati iskazima kolege Škibole, to nije stvarna većina je skupljena i sklepana na jedan neću reći baš ono u kontekstu klasične korupcije, ali se ovdje govori o korupciji karaktera, kaže na engleskom corruption of characters, gdje je ovdje slabost bila na određenom pojedincu. Ono što javnost zanima, ovo bi htio reći javnosti hrvatskoj koja možda osuđuje kolege Sauchu, Škibolu, Mišića, Glasnovića ili gospodina Lackovića, želim vam reći da ja dugo vremena mislio da je problem u određenom čovjeku znači tipa problem je gospodin Saucha, međutim s vremenom sam shvatio da je slabost dio ljudske naravi goleme većina ljudi i da se 90% građana koji sada bacaju drvlje i kamenje po Sauchi našlo u njegovoj poziciji, nažalost, bojim se da bi postupili isto kao i on. I to je ono što je zapravo najstrašnije, da mi nemamo samo problem korupcije u politici, mi imamo problem korupcije na razini svakog pojedinog građanina koji pristaje na korupciju kada je u njegovom interesu, a osuđuje ju samo kada je na njegovu štetu. Nažalost. ovaj dan kao što sam rekao je tužan dan za demokraciju, ovo nije demokracija, ovo nije većina koja predstavlja narod, ovo je većina formirana spletkarenjem, ucjenama i ostalim kažem primitivnim interesima i privatnim pojedinaca. pojedinaca. Ali ono što je najgore u cijeloj priči je to da SDP kada bi vodio državu bio bi isti rezultat kao i sada što je vodi HDZ i to je ono najgore od svega. Jer je SDP vodio državu godinama i pokazao je da je situacija katastrofa da nije u stanju voditi državu. I nažalost, kada HDZ i SDP jedan drugog optužuju da su upropastili Hrvatsku zapravo su jedan i drugi upravu, jedni i drugi su upravu. Međutim kritični su samo spram druge strane, fali drugovima u partiji samokritika, a kritika i samokritika bili su temelj našeg socijalističkog uređenja. I nažalost, te samokritike fali u HDZ-u. A najveći gubitnici ovakve politike skrojene, objasnio sam već na kakav način, u konačnici će biti naši građani. Oni su ti kojima će biti uveden porez na nekretnine, tu vas moram špotat kolege iz MOST-a, niste to trebali podržati, mogli ste reći nećemo to i ova građevinska renta itd. opljačkat će narod HDZ. A pazite ovo, opljačkat će narod iako vi nećete više biti sa njima, a vi nećete njima držati ruke, a oni su zakon izglasali, zakon je tu. I kako ćemo mi sada srušiti taj zakon? E to je pitanje, to je pitanje to je pitanje dame i gospodo. Isto i ugostitelji kojima ste digli PDV na 25% jer vam jer rekao čovjek čiju ste ostavku tražili da je to dobra stvar, Marić vam je rekao dečki i cure to je prava stvar, a na kraju vidite da je Marić bio itekako dubiozan tip i da vašu vlastitu podršku on više nema. Mogli smo zajedno kada je bilo izglasavanje proračuna, mogli smo zajedno vi iz MOST-a i mi iz Živog zida i kolege iz SDP-a neki amandmani su nam mogli proć. I znate što se dogodilo, kada je HDZ predlagao vi ste njihove amandmane podržavali, a kada ste vi predložili jel se sjećate što je bilo, HDZ vam je okrenuo leđa i vi ste tu vidjeli da oni nisu vaši iskreni prijatelji. A gospodine Petrov sjedili ste iza mene kada sam govorio one famozne riječi, da ne gajite lažne nade, da oni koji vas sada podržavaju da će vam u budućnosti htjet skinuti glavu i to se obistinilo. Niste mi vjerovali. Često puta ste se znali smijati mojim govorima i riječima, mislili ste si u sebi ma ludi Pernar priča, ali vidite kako ludi Pernar je govorio i upozoravao na ono što nas sve skupa čeka. I opstanak Sabora u ovakvom obliku i sa ovakvom većinom, nažalost znate kome jedino odgovara, nama 151 koji smo u Saboru i koji primamo saborske plaće, nama odgovara, svakom ponaosob. Ali društvo hrvatsko od ovoga nema ništa jer kamo će voditi ovakva većina hrvatski narod, kamo? I nek se pitaju birači HDZ-a neka se pitaju jeli to politika koju podržavaju jer ovo što HDZ radi, način na koji oni sklapaju većinu da postupaju poput mafije, da čovjeka prvog dovedu u probleme,

o tome ne želim govoriti. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala. Ali gospodine Reiner, ako vi nekoga dovedete u probleme a onda mu nudite pomoć da iz tih istih probleme u koje ste ga uvukli izađe, onda je to gospodine dragi ništa drugo nego mafijaški način upravljanja i državom i Vladom i Saborom i zemljom. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** vidimo da u HDZ-u postoji intencija da se uopće ovdje rasprava ne vodi. Svjesni su i sami da većina hrvatskih građana želi nove izbore i da ne podržava ovakvo preslagivanje, navlačenje i da ne kažem šta sve ne još. Ovo je vrijeme razotkrivanja. Tko bi pomislio da će general Glasnović jučer otići a danas se vratiti oko iste stvari. Da će Bruna Esih nakon što je jučer čula šta misle njeni birači o tome da podržava ovakvu HDZ-ovu Vladu, napisali su joj sve lijepo, danas ona neće biti ovdje, njenog potpisa nema. Ovo je vrijeme razotkrivanja. I ja mislim da ste zaboravili spomenuti i bilo bi dobro da se i vi očitujete jer ja znam, za Marina sam siguran da neće podržati HDZ. I dobro je da je poslao danas tu poruku i da znamo da još uvijek nema većine parlamentarne u Hrvatskoj. Nema parlamentarne većine u Hrvatskoj. To je poruka najznačajnija sa ovog skupa koju je poslao Marin Škibola. Meni da? Pa vjerujem Marinu. Pa valjda ti ne znaš šta Marin misli. Nema parlamentarne većine. Ali ono šta ću sada reći, vjerojatno će zacementirati odluku jednog zastupnika. Morate se očitovati i o onima koji su bili s vama na listi također. Gospodin Mišić koji poskakuje ovdje i govori ja sam i za Vladu, ja sam i za Vladu, ne samo za Sabor nego i za vladu koji je i zadnji puta do zadnjega Karamarku držao štangu morate reći, vjerujem da ste ga slučajno zaboravili, vjerujem da ste ga slučajno zaboravili, morati ćete se očitovati i kolegi Mišiću. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika najprije uvaženog zastupnika Željka Glasovnića. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ja bih rekao Poslovnik kakav je je, ali ima jedna poslovica kaže da u životinjskom kraljevstvu papiga najgore leti ali najbolje govori, po tome evo ima li u Poslovniku nešto protiv ovakvih papiga koje izazivaju ljude ovdje, ove bivše članove komunističke partije nasljedni mentalni sklop da nikoga ne vrijeđa ovdje i da ne vrijeđa časne ljude i sa tim dimnim zavjesama?

nemojte molim vas zlorabiti povrede Poslovnika ja vas lijepo molim, sve skupa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika. Gordan (SDP)** Trebali ste gospodine potpredsjedniče iskoristiti poslovničku mogućnost i upozoriti, povrijeđen je naravno članak 238. Znači ja nisam onaj koji je jučer otišao a danas se vratio. Ja nisam potpisivao proglas da kažem da sa Srbima neću a sada govorim nešto drugo. To je govorio gospodin Glasnović.

molim vas lijepo da se svi smirimo i da govorimo sukladno Poslovniku. Ja vas lijepo molim da se držimo.

Nakon što sam ga upozorio on je sjeo, pristojno a vi ste nepristojni i dalje. Prema tome, povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Mišić. Izvolite. **Mišić,

ja nisam, gospodine Maras čovjek koji se bavio politikom u svoje mlade dane, ja sam do ovih godina radio i stvarao i uplaćivao u ovoj državi proračun, poreze i obveze sve što postoje. Ja sam čovjek koji sam sa 60 godina prvi puta ušao i potpisao za bilo koga i za bilo koju stranku. Nikada sa HDZ-om u životu nisam bio niti bilo s kime. Ja sam časno 41 godinu radi u svojoj ovoj lijepoj državi koju volim. Ja nisam populista kao vi koji želite sutra sjesti na neku stolicu meni niti jedna, niti me itko može na ovom svijetu kupiti, niti me itko kupio. Ja ovo govorim iz svoje glave kao pošteni čovjek. Želim da ova država ide naprijed, ne da rušimo kao što svi vi rušite, jer nemate pojma kako se stvara ni firma, a ne i država. Ivica (Promijenimo Hrvatsku)** Kako te nije sram prozivati ljude koji su radili, koji su časno radili svoj posao. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Mišić, ovo nije povreda Poslovnika. Kolega Mišić, nemojte se uzrujavati molim vas! Uvaženi zastupnik Bauk, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, da bi se malo smirile strasti predlažem stanku od 10 minuta i neću se javit pet minuta da poslije toga govorim, samo da se malo strasti smire. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Slažem se. Mislim da je to dobro i da će dobro doći svima. Slažem se. Evo stanka od 10 minuta.

Evo ga stanka nam je istekla, ja se nadam da su se svi duhovi smirili ili barem donekle smirili pa možemo nastaviti dalje. Prva je replika koliko mi se čini uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Pernar, u ovome trenutku nije ovdje ali kazat ću par riječi. Činjenica da smo dobili svi legitimitet kao što je kazao gospodin Pernar neko je dobio 200 glasova, neko tisuću, ja sam osobno dobio 11 tisuća 11 Sinjana, Ličana, Zadrana, Šibenčana, Kninjana i mi nismo profesionalni preslagivači. Preslagivanja nije izraz volje naroda i skupina određenih ljudi 4, 5 zastupnika iskoče ide se preslagivati. Nije to većina koju je narod izabrao iz jedne stranke da prelazi u drugu stranku. Nas je narod izabrao sa legitimitetom da kao narodni zastupnici, tu se slažem s gospodinom Pernarom, kao narodni zastupnici zastupamo njihove interese u skupinama i programima s kojima smo izabrani. Činjenica je da danas imamo i prijedlog gospodina Jandrokovića koji je kazao za MOST da smo opasna skupina ljudi. To kada dolazi od čovjeka koji je bio glavna osoba i Sanaderu i KOsorici i Karamarku i sada Plenkoviću koji je izazvao ovu krizu govorimo o preslagivanju. Saborski zastupnik ne može biti profesionalni preslagivač. On može iskazati svoju razliku od svoga kluba u određenim glasovanjima. Ja nisam glasao za proračun, imao sam amandmane, ministar mi nije prihvatio, nisam glasovao za porezne reforme. Imao sam tu razmimoilaženja sa svojim članovima kluba i podržavao sam vaše amandmane, ali ne možemo dozvoliti da svedemo instituciju na preslagivanja, na interese samo da preživi netko,

potresno je za hrvatski narod gledati ovakve scene iz Hrvatskog sabora i gledati na kakav način HDZ sklapa većinu. Ali u konačnici smo svjesni da 30% hrvatskih građana, birača podržava upravo tu politiku HDZ-ovu i podržava premijera Plenkovića. A zašto? Zato jer pola hrvatskih građana ne izlazi na izbore govoreći da su svi isti, a jasno je mi danas vidimo da nisu svi zastupnici isti, da ima nas svakakvih. I ja pozivam ovom prilikom sve birače koji inače ne izlaze na izbore da izađu u maksimalnom borju na ove izbore i da nas podrže. To je vaša dužnost moralna i u svakom drugom smislu. I gospodine Bulj, hvala vam što kada se glasalo o proračunu niste ga podržali i drago mi je da ste sada ne samo duhom već i tijelom dio oporbe. Hvala. lijepa. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Božo Petrov. Izvolite. Ne, nećete. S time smo čini mi se iscrpili replike. I sljedeći će u ime kluba MOST-a nezavisnih lista govoriti uvaženi zastupnik Robert Podolnjak.

Prije stanke koja je određena kada su se događale nažalost, nemile scene u ovoj sabornici pogledao sam slučajno na galeriju i ovdje su bili mladi ljudi koji su promatrali ovu sjednicu. I moram reći da mi je bilo užasno teško u tom trenutku kada su ti mladi ljudi gledali koji su došli vidjeti ovaj Visoki dom i kada su vidjeli ružne scene, najružnije riječi i ispade pojedinih naših kolega. I doista taj osjećaj neugode me i sada nije prošao. Kakvu će poruku oni slati svojim vršnjacima nakon ovih scena kojima smo nažalost svjedočili. Ovdje smo na točki izbor predsjednika Hrvatskog sabora. Danas smo primili prijedlog, potpis 76 zastupnika za za izbor predsjednika Hrvatskog sabora za gospodina Jandrokovića sadašnjeg potpredsjednika. Već smo rekli da ćemo u ovom slučaju kao klub zastupnika u glasovanju biti suzdržani. Ovdje nije riječ o tome da smo, da se na taj način očitujemo prema osobi, u ovom konkretnom slučaju gospodinu Jandrokoviću, apsolutno ne. Ovdje nije riječ o osobi sadašnjeg potpredsjednika kojem ni na koji način nismo zamjerali niti vođenje sjednica kao što je to i ranije rekao kolega Arsen Bauk. Međutim ovdje sam da u ime kluba kažem zašto ćemo biti suzdržani. Prije svega razlog je što ovaj izbor predsjednika Hrvatskoga sabora prema našem mišljenju nema demokratski legitimitet. On će formalno biti u skladu sa Poslovnikom Hrvatskoga sabora ali neće biti legitiman. A zašto neće biti demokratski legitiman? Zato što ovih 756 potpisa svjedoči o jednoj ad hoc skupljenoj kvazi većini koja nije istinska parlamentarna većina koja je sklopljena protivno izbornoj volji birača i u to nema nikakve sumnje. U ovom slučaju nema niti dogovora političkih stranaka ili klubova zastupnika koji bi prethodili isticanju kandidature za predsjednika Hrvatskoga sabora kao što bi to bilo uobičajeno nakon izbora kada postoje dogovori koji se stavljaju na papir, koji se predstave hrvatskoj javnosti u skladu sa izbornom voljom građana. Ovdje je riječ o određenom kako se sada u zadnje vrijeme uvriježio termin preslagivanju jedan ružan termin koji ulazi u hrvatski rječnik, nažalost žalosno, šteta što je ikada izmišljen jer ne služi na čast Hrvatskom saboru i svima koji u tome sudjeluju. Nažalost ovdje smo svjedoci samo preslagivanja djela djela zastupnika koji za to nisu imali demokratski izborni legitimitet. I zbog toga mi ne možemo glasovati za izbor predsjednika Hrvatskoga sabora. I naravno da ovo nije tehničko pitanje kao što je to rekao jasno i kolega iz kluba SDP-a. Ovo nije tehničko pitanje. Ovo je pitanje na kojem je trebalo demonstrirati i jasno pokazati postoji li većina ne samo u ovom Hrvatskom saboru nego i većina koja može donositi zakone, koja može formirati hrvatsku Vladu jer u ovom trenutku ne postoji hrvatska Vlada u skladu sa Ustavom, ne postoje 4 ministra, postoje samo državni tajnici koji nisu odgovorni Hrvatskom saboru. dozvolite da vas podsjetim na jednu epizodu koje se sada prisjećam od prije otprilike godinu i pol dana. Tada smo mi svježe izabrani zastupnici MOST-a po prvi puta došli ovdje u Hrvatski sabor i kada se razgovaralo o formiranju hrvatske Vlade i konstituiranju Hrvatskoga sabora i kada su postojale kao što se sjećate brojne teškoće oko toga hoće li se Sabor konstituirati i znate da to nismo uspjeli iz prvog pokušaja tada nam je bilo rečeno jasno upravo od zastupnika i čelnika HDZ-a i oni su rekli da oblikovanje parlamentarne većine podrazumijeva ne samo izbor predsjednika Hrvatskoga sabora nego da se to mora raditi u paketu da se predsjednik Hrvatskoga sabora sa potpredsjednicima Hrvatskoga sabora bira u paketu i u dogovoru oko rasporeda i izbora buduće Vlade RH. Da se zapravo to pitanje rješava u cjelini, zajedno. I predsjednik Hrvatskoga sabora i Vlada, dakle premijer, potpredsjednici, ministri, raspodjela ministarskih mjesta i sve ostalo. I u skladu sa time naravno i kasnija raspodjela ostalih dužnosti u Hrvatskome saboru, dakle čelništva u odborima itd.. I to je bila prva stvar koju smo naučili, dakle ne bira se samo predsjednik Hrvatskoga sabora nego se mora rješavati u cjelini kako bi se zapravo, kako ste i vi rekli u paketu formira parlamentarna većina. Zašto sada odstupate od tog načela koje ste nama iznijeli prije godinu i pol dana kada smo došli ovdje u Hrvatski sabor. Sada se sa 76 glasova bira predsjednik Hrvatskoga sabora sa jednom apsolutnom minimalnom većinom iz koje čak i ne proizlazi ni na koji način da je riječ o parlamentarnoj većini jer to su dali jasno naslutiti pojedini zastupnici. I zašto istovremeno sa izborom predsjednika Hrvatskoga sabora ta ista većina za koju tvrdite da postoji ne bira 4 ministra u Vladi RH? A nakon A nakon toga bismo u skladu sa takvom novoformiranom parlamentarnom većinom mogli i redizajnirati sva ostala radna tijela Hrvatskoga sabora. Ovo najbolje pokazuje da princip koji ste nama svježim zastupnicima rekli i obrazložili prije godinu i pol dana sada sami ne poštujete taj princip. To pokazuje da parlamentarne većine nema, ono što mi svi tvrdimo. Dakle ne samo da ovaj izbor nažalost nema demokratski legitimitet zbog svega što sam iznio nego ovdje stvarno niti ne postoji parlamentarna većina. Ne znamo kako ste zamislili da ovo funkcionira pri prvom sljedećem okupljanju bez ministara koji nam nedostaju, sa ad hoc zbrajanjem glasova na svakom glasovanju. Kako bi se to odrazilo na radna tijela Hrvatskoga sabora? U ovom trenutku ne postoji način kako bismo uopće definirali parlamentarnu većinu i raspored mjesta u svim radnim tijelima i u skladu sa time smatram da smo u pravu kad tvrdimo da ova situacija i da to moramo jasno reći građanima ne počiva na demokratskoj volji građana. Ovaj izbor nema demokratski legitimitet, ovaj izbor ne pokazuje da postoji stvarna parlamentarna većina. Ovo je jedno ružno preslagivanje u hodu usred mandata i bilo bi ne daleko poštenije, nego i jedino pošteno da ovaj mandat vratimo onome kome taj mandat pripada – hrvatskim građanima i da oni odluče kako će i kome će taj mandat dati u idućem sazivu Hrvatskoga sabora. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Podolnjak, apsolutno legitimitet je ovaj Parlament u ovome sazivu izgubio. Mi nećemo govoriti o legalnosti, ali je činjenica da u ovome trenutku je narod prevaren. Obični građanin koji nam je dao glas nekome više glasova, nekome manje, ali je narod prevaren. Ovo je institucija koja mora štititi interese naroda birača koji su nam dali da mi ovdje sjedimo. S tim se u potpunosti s vama slažemo. Ovo je najobičnije tezgarenje i ovo je način kako ne smiju narodni zastupnici se ponašati. Narod koji nas gledaju, ljudi, birači, oni koji su glasali za mene zasigurno se crvene sada kao i ja. Ovdje je iznevjeren čovjek, birač, ova institucija, ljudi su danas mi govorimo o glasanju onome čovjeku, predsjedniku Parlamenta koji je za vas na koje sam ja ponosan, ljude koji su s menom bili ovih godinu i pol dana vama iz kluba MOST-a kazao da smo ljudi opasnih namjera. Šta smo mi to radili za vrijeme Sanadera on nije? Samo što je on bio s njime visoko pozicioniran. Što je radio za vrijeme Jadranke Kosor? Karamarka? Čovjek za sva vremena. To nema legitimitet. Čak ni preferencijalnim glasovima. Ovdje je prevara birača, ljudi koji su meni dali glas. Najpošteniji je ovdje bio izbor na koga tezgarenja da narodu vratimo mandate i da ljudi odluče o našim sudbinama da li ćemo mi biti u ovome Parlamentu. Jednom smo to hrabro učinili i ovaj put je MOST bio hrabar to napraviti. …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… Ali profesionalni preslagivači to nisu dozvolili. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika… A odgovor uvaženog zastupnika Podolnjaka, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega Bulj u potpunosti ste u pravu. Mene duboko žalosti što ću sutra čitati na naslovnicama novina, na web stranicama medija da je ova epizoda jedna od najtužnijih u povijesti Hrvatskoga sabora. Na žalost ovaj današnji izbor tako će biti i zapamćen. I meni je žao zbog kolege Jandrokovića koji to nije zaslužio, ali ovaj način izbora na temelju jedne lažirane preslagane većine koja nema nikakav demokratski legitimitet uvijek će bit loš primjer kako u Saboru ne treba birati predsjednika Hrvatskog sabora. I na žalost osjećam se tužno zbog toga i smatram upravo radi toga kao što sam rekao da bih najradije da svi zajedno vratimo taj mandat hrvatskim građanima. Ovaj saziv u ovom trenutku više nema legitimitet da donosi odluke ovog karaktera i izbora predsjednika Hrvatskog sabora. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

da postoji nekakva vladajuća većina, da se biraju radna tijela. Moj dobri profesore, principa više nema! Svi su principi, sve su vrijednosti pogažene samo kako bi se očuvalo na vlasti do lokalnih izbora kada se jedino može potvrditi nekakva vladajuća većina. Jer kad sam ovdje danas tijekom stanke mirno govorio nikoga nisam prozivao, o nikome nisam niti jednu ružnu riječ rekao. Zastupnici koji su se potpisali za izbor predsjednika Sabora jako su nervozno reagirali, a kasnije ih je kolega Bačić također nabrojao. Nitko se nije javio. Kolega Škibola je u svom izlaganju rekao da on zbog tehničkih razloga podržava izbor predsjednika Sabora, ali da će ovisno o tome o čemu se glasuje biti za ili protiv. Mi vladajuće većine nemamo, ovo je jedan od najtužnijih dana u povijesti ovog Parlamenta način na koji se bira kolega Jandroković. Vi ste rekli da vam je žao zbog toga, a ja ne mislim da to njemu puno smeta. On želi biti predsjednik Sabora, želi sjesti u tu stolicu, a mi se svi loše osjećamo. Jedini koji nam je spasio čast i dostojanstvo je predsjednik Sabora svojim jučerašnjim časnim potezom. I samo zbog toga mi je drago što sam hrvatski zastupnik,

predsjednika Hrvatskog sabora doista bila primjer kako se ponaša dostojno jedan predsjednik koji se želi vratiti među građane i koji se ne boji onoga što će mu građani nakon toga reći. Nažalost našli smo se u jednoj situaciji koju i ja kao što ste rekli kao profesor, sutra neću moći objasniti studentima na svojem fakultetu kada im budem govorio na kolegiju ustavnoga prava o ovom Hrvatskom saboru, o izboru predsjednika, o parlamentarnoj većini i o svemu onome što bi trebao govoriti na temelju udžbenika. Udžbenika koji je pisan na temelju Ustava RH. Ali ovo Ali ovo što se danas događa ovdje u Hrvatskom saboru, s tim nema veze. To zaista nije onaj proces kakvog je zamišljao niti ustavotvorac, niti onaj koji je pisao, a to je ovaj Hrvatski sabor, Zakon o izborima zastupnika jer ovaj izbor se ne temelji na tom zakonu jer na temelju tog zakona su zastupnici izabrani da poštuju volju onih koji su ih birali i da u skladu s time poštujući tu volju glasuju u ovom Hrvatskom saboru. Nažalost, danas se to ne događa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I zadnja replika uvaženi zastupnik Božo Petrov. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Prošlu repliku sam povukao sam zato da hrvatska javnost ne bi nastavila gledati scene koje je imala prilike gledati iz Hrvatskog sabora prije sat vremena. Jeli sramotno ono što se događalo zadnjih tjedan dana ili ne, to će procijeniti građani ili ako oni koji su danas naknadno potpisali odluče reći kako se danas osjećaju. Činjenica je da su danas maske pale i da samo slijepi ne vide. Ako je onima koji danas idu napraviti parlamentarnu većinu koja očito i sada po iskazu nekih saborskih zastupnika nije vladajuća većina, ako oni zaista drže do legitimiteta, ako drže do tih institucija, doći će, dat će prijedloge ministara. Osvjetlat će obraz sebi, osvjetlat će obraz saborskim zastupnicima, pokazat će da drže do hrvatskih građana. A ako to ne naprave, ako zaista budemo morali čekati i drugi krug lokalnih izbora da bi svi oni koji se danas sakrivaju tada se mogli pokazati, onda mi danas svjedočimo zaista najtužnijem danu, mi danas svjedočimo prijevari svih građana RH. Hvala lijepa. Sljedeći će, sada idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Sve ovo šta se dešava u zadnjih tjedan, dva u Hrvatskoj povezano za hrvatskom Vladom većinom, Hrvatskim saborom dovodi zemlju u situaciju nesigurnosti i nestabilnosti i dovodi građane RH u situaciju da gube povjerenje u hrvatske institucije. pa i ovdje u Hrvatskom saboru kada se vodi rasprava, a kada HDZ razmišlja o tome kako ovo samo privesti kraju, kako ispuniti svrhu, a svrha je da se sklepa kakogod dogovorom, kupovinom, izdajom birača, svejedno je većina i onda se na taj način isto vodi sjednica jer se pazi više da se nekoga ne uvrijedi i ne povrijedi tko je na većinskom popisu onda dolazi i do ovakvih scena. Meni je žao radi ljudi koji to moraju gledati, ali netko se tome mora suprotstaviti i neko mora reći da to nije uredu, kada već to neće napraviti predsjednik ili predsjedavajući Hrvatskog sabora. To nije uredu. Ovakav način sklepavanja većine, ovakav način rasprave to nije uredu i protiv toga ću se uvijek boriti, bez obzira da li nekad napravio i sebi štetu. Ali ja sam takav i ja se mijenjati neću. Što se tiče danas i situacije koju imamo u Hrvatskoj, imamo ljude koji su proglasili se da imaju većinu, onda ljudi sa popisa govore da nisu dio te većine. Najodgovorniji za ovo ponašanje i za ovu situaciju političku danas u Hrvatskoj je premijer Plenković. On bi trebao ili raspisati izbore ili dovesti u Hrvatski sabor i pokazati parlamentarnu većinu i pokazati stabilnost. On to ne radi, on pokazuje svakim danom da tu većinu nema. I onda se čudi šta su strasti visoke. Onda se čudi šta ljudi reagiraju na ovaj ili onaj način. Upravo od glave počinju svi problemi. Vlada RH ne funkcionira i Hrvatska nema parlamentarnu većinu. Ono što bih vas zamolio sve ovdje i ja mislim da nije normalno da odemo na parlamentarnu stanku, da sada danas sklepamo 76 na ovaj ili onaj način skupljenih. Vidimo da neki i objavljuju koji su njihovi bili uvjeti za potpis. Pa to nismo nikada imali na taj način. Premijer Plenković se potpisuje i obećava stvari koje neke i nisu u njegovoj samoj ingerenciji jer on je samo jedan, predsjednik Vlade. Da li je Vlada donijela neke odluke da bi on mogao staviti svoj potpis na neki papir? To nije normalno ponašanje, to nije demokratska procedura. To nije način na koji ćemo vratiti i unijeti stabilnost u RH. Ono šta mislim da bi Hrvatska zaslužila i da bi građani RH zaslužili je stabilnost i sigurnost. Pokažite predsjedniče Vlade, gospodine Andrej Plenković da imate stabilnu većinu i onda ostanite premijer dok ta većina funkcionira. Ukoliko stabilnu većinu nemate, raspišite izbore i napravite ono šta je ispravno. Vratite povjerenje građanima i vratite stabilnost u RH. Vi se igrate sa emocijama ljudi, vi se igrate sa time da ljudi gube povjerenje u ove institucije samo zato da bi se održali u poziciji. Sada sam 100% siguran da ovaj način izbora hrvatskih zastupnika nije ispravan. Vrijeme je da mijenjamo i da svaki zastupnik poimenice odgovara svojim biračima, da zna tko ga je birao i da u toj izbornoj jedinici ljudi mogu reći da li je ispravno kada bilo koji od saborskih zastupnika na ovaj način preslaguje većinu a to nije ja bih rekao u skladu sa onim što je bilo na izborima. U ovom trenutku ovo što se sada dešava ne reprezentira volju hrvatskih birača. Da li je ikome to problem? Da li je problem to vama potpredsjedniče Reiner šta ovo ne reprezentira volju hrvatskih birača? Netko je to danas pobrojao. Zastupnici koji će danas činiti kvorum, dignuti ruku nikada da ih bira netko neposredno ne bi dobili dopuštenje za ovakvo ponašanje. Znači ako ovakva praksa se nastavi koju HDZ nažalost prakticira. U Hrvatskoj niste nikada vidjeli da SDP preslaguje koalicije na ovaj način, nikada. Ali HDZ standardno i prošli puta Karamarko je tražio gdje će koga kupiti, sada se opet to dešava, pa dokle ćemo tako se ponašati? Zašto da ljudi gube povjerenje u institucije i u izbor. Pa njihov izbor onda ništa ne znači. On će odglasati kada budu izbori a ne zna kako će taj zastupnik se dalje ponašati. Naravno kada mandat nije izvor. Kada imamo situacije gdje jedan zastupnik u interesu mu je da ovo što duže traje, pa taj se neće dati nikada iz Sabora. Ja vas još jednom pozivam kada, ja neću biti, znači Klub zastupnika SPD-a neće danas glasati u Hrvatskom saboru, ova strana će biti prazna, zastupnici SDP-a ne podržavaju ovakvo ponašanje. SDP govori vrlo jasno hrvatskoj javnosti da premijer Plenković nema većine, nema većine, ovo je sklepano samo zato da se spriječi, da se danas donese neki zaključak sa Odbora za Ustav. I tražimo od predsjednika budućeg, evidentno Hrvatskoga sabora, gospodina Jandrokovića kojem bez obzira šta neću ovdje biti čestitam na budućem izboru tražimo da ne prekida sjednicu, da se parlamentarna većina utvrdi da premijer predloži ministre i da se oni izaberu u Hrvatskom saboru ili da Hrvatski sabor se raspusti da odredimo kada ćemo ići na parlamentarne izbore. To su dva temeljna uvjeta koje hrvatski građani zaslužuju. Nije svrha vlasti samo da se sklepa i da traje do mandata koliko je to predviđeno a da nema nikakve podloge u tome. Kada gledate potpis ljudi koje ste danas skupili gospodine Jandrokoviću vidjeti ćete da to nije ispravno, da ti potpisi ne izlaze iz izvorne volje hrvatskih građana. Nemojmo, nemojmo hrvatske građane stavljati zadnje nego ih stavimo prve na popis. Nemojte prekidati sjednicu Hrvatskoga sabora, ne zaslužuju hrvatski građani da nemaju Vladu preko mjesec dana otkada je premijer Plenković tu Vladu promijenio. Zaslužuju da vide da postoji stabilnost, da postoje zastupnici koji će stati iz parlamentarne većine, to u ovom trenutku ne vidimo bez obzira što će se danas izabrati novi predsjednik. Nema Hrvatska parlamentarnu većinu. I ako ne vidite da ste vi najodgovorniji za to onda zbilja ne znam kako bih vam to objasnio. Hrvatski građani vide da je ovo svrha sama sebi. Ne znam zbog čega se gospodin Šeks tog sjetio, koji ovdje sa galerije cijeli dan kontrolira situaciju, kao da sam se vratio prije 15, 20 godina unazad. On je rekao jučer da će se Sabor raspustiti do 4.6. Znači sve što on govori se dešava. Je li izabran gospodin Šeks da upravlja na ovaj način Hrvatskim saborom ili smo izabrani mi? Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Pernara, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi kolega Gordan Maras, kolege iz HDZ-a često puta hodaju po procesijama, svoju ruku na desnom, tj. drže svoju desnu ruku na srcu, kolege iz HDZ-a često puta se predstavljaju kao veliki vjernici. zato bi im htio pročitati poruku jednu iz Evanđelja. Odnosi se na Isusa u hramu. Kaže: „U hramu je zatekao trgovce kako prodaju stoku, ovce i golubove. Tu su za svojim klupama sjedili mjenjači novca. Načinio je bič od konopa, sve ih istjerao iz hrama.“ I dalje kaže: „Prodavačima je rekao nosite to odavde, ne činite od kuće moga oca tržnicu.“ Znači, Isus je htio reći da su oni hram božji pretvorili u tržnicu. Danas je HDZ pretvorio Hrvatski sabor, dom naroda u kuću trgovačku i napravili su tržnicu od ovoga, a zastupnici su postali roblje. I to je najstrašnije u cijeloj priči. Kaže Isus dalje, njegovi su se učenici sjetili teksta zapisanom u Svetom pismu: „revnost za tvoju kuću će me izjesti.“ Znači Isus je bio gorljiv za hajmo reći vjersku stvar. Žalosno je gledati kako HDZ koji se kune u kršćanstvo, stranka za koju svećenici pozivaju da se glasa jer će ona tobože štititi interese kršćanstva, Isusa Krista i čega već, a od Hrvatskog sabora su napravili kuću trgovačku. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Poštovani kolega Maras, ponovili ste uglavnom ono što sam ja u stanci rekao. Ali mislim da smo za ovu situaciju odgovorni, da su za nju odgovorni neki iz oporbe. Da smo svi bili hrabri, da smo potpisali inicijativu MOST-a o raspuštanju Sabora, da neki nezavisni zastupnici u strahu od toga da možda na idućim izborima neće ući u Sabor, da su odlučili potpisati ovu inicijativu mogli bismo izaći pred građane. ne bi, premijer bez većine ne bi imao priliku da čeka do iza lokalnih izbora kako bi ovi koji se sada skrivaju u tami izašli na svjetlo. Zastupnik Vrdoljak govori sada o opozivu premijera i Vlade. Ta će inicijativa doći na red iza lokalnih izbora. Ta inicijativa nema nikakvog smisla. Jedino rješenje je da potpišemo inicijativu za raspuštanje Sabora i da idemo na nove izbore. Ali problem je što se neki zastupnici boje. Je li nam važnija ova ovdje fotelja ili nam je važniji obraz? Je li nam važnije sačuvati nekakve privilegije i plaću, nego da građani izgube povjerenje u svoje narodne zastupnike. Izađimo pred građane, čega se bojimo? Ako će nas kazniti, neka nas kazne, ali barem ćemo znati da je to njihov odabir. Ovako imamo trgovinu evo kolega Pernar je citirao Novi zavjet. Meni se više sviđa od kuće trgovačke ono kuću razbojničku. Ovo je zapravo, znači pretvoreno u kuću razbojničku u kojoj zastupnici prelaze iz tabora u tabor, predstojnici ureda Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Maras će odgovoriti. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Na žalost malo ste previše ovih da smo, da smo. Znači to se obično kad ima toliko uvjeta i varijabli obično ne desi. Znači ovdje je vrlo jednostavna situacija. Imamo sustav koji na žalost to omogućuje, imamo dio zastupnika koji koristi tu poziciju. I ja ne bih imao ništa protiv kada bi kao što je netko rekao zastupnici ocrtavali volju onih koji su ih birali. Znači sa danom izbora u Hrvatski sabor, na žalost je prestala je pupčana vrpca zastupnika sa svojim biračima. Znači, SDP nikad neće podržati na ovaj način preslagivanje, niti zastupnici SDP-a i mi smo spremni za potpisati i raspuštanje Sabora. I nadamo se da će se to desiti. Nadamo se da će premijer shvatiti da ovo nije normalna situacija i da ne treba kupovati zastupnike i nakon lokalnih izbora pokušati složiti većinu koja će biti dva, tri uvjeren sam da ni HNS neće podržati. Tko će ga podržati? HSS ga neće podržati. Koji su to zastupnici? To će ovako sličiti i dalje. I proračun kada dođe opet će biti 76, 77. Opet će se dogovarati i potpisivati papiri i liste prioriteta koji će pojedini zastupnici tražiti. To nije ispravno i to tako ne bi trebalo biti. I tako ćemo to gledati narednih 2,3,4 godine ili ćemo to gledati do trenutka do kada Plenkoviću odgovara. Ali da on ima osobno jedini pravo na taj način držati Hrvatsku taocem?

cijeli dan slušam ovu raspravu i želim, stvarno želim i vjerujem, međutim želim vjerovati da se HDZ promijenio, ali nije. Upravo je na društvenim stranicama generala Glasnovića objavljen cjenik koliko košta njegov glas za HDZ i za potporu ovoga svega. Sadržano je u pet točaka, a potpisali su ministar Medved, državna tajnica Zdravka Bušić i što je najgore i dnu je i potpis predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Dakle cjenik u pet točaka, ne znam koliko koštaju druga, treća i četvrta. Prva košta, to vam jamčim, milijardu i 300 milijuna kuna. E sada to je cijena glasa generala Glasnovića podebljana još za neku sigurno cifru, koliko onda koštaju ovi drugi, ne znam.

Ja tu čak ne zamjeram generalu Glasnoviću koji se bori za populaciju koja ga je birala ovdje, ali premijer Plenković da li on im pravo na ovaj način preuzimati obveze, na ovaj način bez odluke Vlade, bez odluke Parlamenta? Kako će ih izvršiti? Da li je ovo trgovanje utjecajem? Gdje je granica trgovanjem utjecajem između ovakvog ponašanja i gdje je neka politička odluka? Ako se ovakve stvari dešavaju di ti dođeš sa papirom i kažeš riješi mi ovo, to premijer potpiše i ja ću glasati za tebe, gdje je kraj? Pa tako svaki od zastupnika ovdje može imati svoje uvjete. Može primjerice neko tko je poduzetnik tražiti neke poticaje za skupinu svojih poduzetnika. Da li netko ima pravo na ovaj način preuzimati obveza u ime RH samo da bi pokazao i da bi nekoga odobrovoljio da glasa za njega? I da li je ovo što ste vi sada rekli kolega Mariću politička odluka i da li tereti proračun narednih godina? Apsolutno tereti. Ovo egzaktno pokazuje da se ovdje trguje i tko zna koliko će se još trgovati i to hrvatski građani moraju znati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Maras. Upravu ste kada kažete da je za ovu situaciju premijer. On je isukao mač, smijenio tri ministra u roku tri minute i na taj način srušio parlamentarnu većinu, nakon toga umjesto da je podnio ostavku i zatražio novi mandat od predsjednice temeljem nove parlamentarne većine, on je krenuo u smjenu predsjednika Sabora koji je ipak podnio ostavku, s malom zadrškom ali podnio ju je. Međutim, glavna odgovornost je na premijeru, on je dakle trebao započeti službene pregovore o sastavljanju nove parlamentarne većine i o tim službenim pregovorima izvještavati hrvatsku javnost. Znači mi smo trebali znati s kim on pregovara, o čemu pregovara, koji su uvjeti, koji su ciljevi, te nove većine. A ovo što mi gledamo zadnjih dana evo upravo danas, da mi saznajemo te uvjete pazite s facebooka. Znači mi saznajemo kako nastaje parlamentarna većina čitajući facebook. Pa jeli to povjerenje u institucije, jel to to poboljšanje digniteta Hrvatskog sabora o kojem se cijelo vrijeme govori? Slati ljudima SMS-ove, voditi razgovora u kuloarima na nekakvim tajnim mjestima, po sobicama, nudite ove uvjete, one uvjete pogodnosti, mito eventualno, pridobivati ljude pritiscima, ucjenama tko zna šta se sve radilo na taj način.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. žao mi je što se na ovaj način na ovakav način na ovo ponašanje pa nije lako ni ljudima koji su u toj poziciji. Sada će mediji i novinari narednih nekoliko dana analizirati zašto je tko popisao, zašto je potpisao jedan, zašto je potpisao drugi i ljudi će biti na tapeti, svi koji su doprinijeli tome da se dovedemo u ovakvu situaciju. Ali nisu ti ljudi odgovorni isključivo, odgovoran je onaj tko je pokrenuo takvu inicijativu. Odgovoran je predsjednik hrvatske Vlade koji u ovom trenutku deset dana nakon što je smijenio svoju Vladu i kriv je zakon, evo sad sam siguran da je krivi Zakon o Vladi u ovakvim slučajevima premijer Plenković mora tražiti većinu u Hrvatskom saboru. Po ovoj logici i na ovaj način na koji se on ponio, on bi mogao jednog po jednog mijenjati ministre i samo nadopunjavati po volji koja mu ide. Šta da je smijenio od jednom 19 ministara, da li bi i dalje mogao ostati premijer? Nažalost po Zakonu o hrvatskoj Vladi bi mogao ostati. On je morao i mora ne u što skorijem roku nego već jučer je morao pokazati ili prije tjedan dana odmah nakon što je napravio smjenu ministara morao je pokazati na koju većinu on računa kako bi upravljao Hrvatskom naredni period. Zato šta to nije napravio preuzeo je najveću odgovornost i preuzeo je odgovornost za ovu eskalaciju koja se nažalost dešava u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava biti će uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Točno na današnji dan prije godinu dana naslovnica jednih dnevnih novina, veliki tiskani naslov, HDZ izjavljuje premijer je pod velikim utjecajem Pašalića i Opus Deia. Znači krenulo je razmontiravanje Tihomira Oreškovića, krenule su svađe unutar parlamentarne većine, uvjeravalo nas se do zadnjeg dana da je situacija pod kontrolom, da će se Vlada preslagati, da Vlada koja je tada upravljala državom ima legitimitet u smislu parlamentarne većine, znamo kako je to završilo. Danas, godinu dana poslije, u međuvremenu donesene su neke odluke, uveden je građanima porez na nekretnine koji se do jučer zapravo nazivao opasnim haračem i brutalnim napadom na Hrvate, upravo od HDZ-a, upravo od HDZ-a koji ga danas uvodi. U ovih godinu dana vidjeli smo i to da su poskupjele autoceste, da ste poreznom reformom pogodovali bogatima, da se uništava zdravstvo, da se kurikularnoj reformi općenito, bilo kakvim iskoracima u obrazovanju ne namjerava dati prostora ni milimetra, da se mladima ukidaju olakšice za kupnju prve nekretnine, da im se otežava stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. I uz sve to skupa što se naštetilo ovim hrvatskim građanima što je poprilično odstupalo od svih predizbornih obećanja HDZ-a danas se nalazimo u situaciji da premijer o parlamentarnoj većini govori ponovno kao o nekakvom jetiju, o nečemu o čemu se samo priča a nitko tu većinu nije vidio. I pitanje parlamentarne većine nije nikakvo tehničko pitanje i ne mogu se apsolutno složiti sa kolegama koji su ovdje danas izrazili stav da je to nekakva tehnikalija. Pitanje parlamentarne većine, odnosno većine je u demokraciji apsolutno sve. Bez većine nema rezultata izbora, bez većine nema Hrvatskoga sabora, bez većine nema hrvatske Vlade, bez većine nema apsolutno funkcioniranja normalnog Hrvatske države. Činjenica je da u ovom trenutku Vlada nema legitimitet i nema legitimnu parlamentarnu većinu. Koalicija koja je izabrala hrvatsku Vladu u ovom Hrvatskom saboru više ne postoji. 88 zastupnika koji su digli ruku za Vladu RH su se do današnjeg dana naprosto istopili, oni ne postoje. premijer Plenković lijepo kaže gospodo smijenio sam 3 ministra u 3 minute, nemamo 4 ministra u hrvatskoj Vladi, ja dalje ne mogu, nemam parlamentarnu većinu, dižem ruke, dajem prostor da građani ponovno kažu za koga žele da vodi Hrvatsku dalje, on naprosto obmanjuje javnost isto kao što je to činio Karamarko prije godinu dana. I zapravo stavlja Hrvatsku u situaciju daljnje nestabilnosti, stavlja Hrvatsku zapravo u jedan položaj gdje građani stisnuti svojim problemima nemaju pojma što će biti sutra, nitko se njihovim problemima ne bavi, bave se šopingom, ključni ljudi u ovoj državi bave se šopingom i proljetnom rasprodajom. Odakle vam pravo da Hrvatsku držite u talačkoj krizi, vašom nesposobnošću i nestabilnošću? Odakle to nekome pravo? Odakle pravo danas ovdje da se na neki način pokušava stvoriti dojam da su stvari pod kontrolom, da će Vlada imati parlamentarnu većinu kada vidimo da zastupnici koji su potpisali zahtjev za izborom novog predsjednika Hrvatskoga sabora ovdje decidirano govore da to ne znači podrška hrvatskoj Vladi. Ništa vi niste pokazali danas s ovih 76 potpisa, niste pokazali da imate parlamentarnu većinu, da imate stabilnu većinu. Niste pokazali da Hrvatskoj možete jamčiti stabilnost nego ste samo pokazali to da joj jamčite trajno nestabilno stanje. Pokazali ste da pred lokalne izbore želite stvoriti dojam da su stvari pod kontrolom i vrlo jasno ste dali do znanja da namjeravate ovih mjesec dana dok traju lokalni izbori i dalje šopingirati jer 76 glasova za Vladu i nove ministre nemate, idete u kupovinu. Zar stvarno mislite da je hrvatski narod zaslužio da danas odavde se šalje vrlo jasna poruka da se pitanje parlamentarne većine svelo na trgovinu. Zar stvarno želite biti percipirani kao trgovačka stranka? I je li želite poslati poruku danas hrvatskim građanima da se Hrvatsku promatra kao plijen, običan plijen? Mislim da ovo što se danas događa u Hrvatskom saboru šalje jako, jako lošu poruku našim građanima jer ključni ljudi hrvatske elite koji imaju približno, približnu većinu, šalju vrlo jasnu poruku da u ovoj našoj zemlji se svemu zna cijena a ničemu vrijednost. I to je ono što će biti najgora posljedica svih današnjih poteza i onog što se događalo u prethodnih 24 sata a s čime ne namjeravate prestati u sljedećih mjesec dana. Evo ovdje gospodin Glasnović je već naplatio svoj glas. Ali niste vi dali te novce za zahtjeve gospodina Glasnovića iz svog džepa zapamtite to! Zapamtite! Kupovinom njegovog glasa u vrijednosti od nekoliko milijuna kuna, milijardi kuna vi ste zadužili i uzeli te novce hrvatskim građanima. Sram vas može biti! Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Joška Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Glasovac, kazali ste u svom izlaganju da je hrvatska Vlada, odnosno HDZ kupio glas generala. E ja vas pitam sljedeće. Ja sam Ja sam pogledao na web stranici, odnosno na Facebook stranici taj dokument sada. Na njemu piše da su ga potpisali nezavisan saborski zastupnik i tri druga potpisnika člana HDZ-a. Ispod njihovih imena ne pišu funkcije u HDZ-u, u stranici, nego funkcije u Vladi. Dakle, predsjednik Vlade je potpisao, Andrej Plenković, ministar branitelja Tomo Medved i državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdenka Bušić. Ovaj dokument ima karakter koalicijskog dogovora. Da li koalicijski dogovor potpisuju stranke, političke snage ili potpisuju državna tijela, odnosno Vlada sa nekim od saborskih zastupnika. Koji je karakter ovog dokumenta? Mogu li se politički dogovori postizati, a ček na naplatu slati Vladi, odnosno državnom proračunu i svim građanima Hrvatske. Da li ovim dokumentom se redefiniraju prioriteti hrvatske Vlade i mijenja njena politika, odnosno da li je hrvatska Vlada ovim dokumentom ucijenjena? Ovo nije ponavljam sporazum prema onom kako je potpisan, koalicijski sporazum između nezavisnog zastupnika i političke stranke HDZ-a. Ovo je sporazum između nezavisnog zastupnika i Vlade Republike Hrvatske. Da li Vlada po Ustavu smije sklapati takve sporazume radi ostvarivanja većine u Saboru? Ja bih molio da mi netko to objasni. Bio bih najsretniji da mi to objasni predsjednik Vlade, ali bit će dovoljno da mi netko iz HDZ-a objasni također to. Hvala lijepa. Hvala. Očito ste to pitanje uputili kolegici Glasovac, pa će valjda ona odgovoriti. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Mislim da vam predsjednik Vlade to ne može odgovoriti jer on nije u Hrvatskoj. Eto situacija u Hrvatskoj je tako ležerna, stvari teku svojim tijekom, sve je stabilno pa nema potrebe da on bude u Republici Hrvatskoj, ima važnijeg posla, koga briga. Ovo što ste rekli, da ovo je legalizacija ovoga o čemu govorimo cijelo prijepodne i potpuno je jasno da će sve to skupa platiti hrvatski građani bez da ih je itko pitao. još upitnu opstojnost jer zapravo i sa ovim potpisom gdje su opteretili hrvatske građane sa nekoliko milijardi oni i dalje nemaju većinu, jer je ovaj gospodin Škibola je rekao je njegova podrška izboru predsjednika Hrvatskog sabora ne znači podršku Vladi. Znači, koštat će to hrvatske građene još i puno više. Zanimljivo je isto tako da je gospodin Glasnović ovdje ovako imao jedan nervni napad kada je gospodin Maras imao svoje izlaganje prije nekih sat i pol vremena. I vrlo je svojim ispadom i vrijeđanjem kolege Marasa plesao po žici i skoro dobio opomenu. Znači, zaslužio je opomenu koju mu predsjednik Sabora nije dao. Jer da mu je dao opomenu gospodin Glasnović bi morao napustiti sabornicu, ne bi se više mogao vratiti, gube jedan glas za izglasavanje predsjednika Hrvatskog sabora. Vidite njega više poslije toga nema. Privest će ga se vjerojatno samo na glasovanje. Atmosfera koja se stvorila u ovih 24 sata i koju namjeravaju nastaviti dok se mi budemo bavili i građani lokalnim izborima je nešto što zaista ne služi na čast ovoj vladajućoj, ostacima vladajuće većine, unatoč tome što je gospodin Bačić danas rekao da mu je čast evo što se može predložit gospodina Jandrokovića za novog predsjednika Sabora. Nemam ništa protiv gospodina Jandrokovića osobno, ali način na koji se ovo radi zaista nikome ne bi trebao služiti na čast ako ima iti malo obraza i savjesti. Hvala lijepo. Kolegice Glasovac moram vas samo ispraviti mogli ste to do sad naučiti da kad dobijete opomenu ne morate napustiti dvoranu. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, govorili ste u svom izlaganju o trgovini utjecajem, o političkoj korupciji. To je nešto najgore što se može dogoditi u jednom Parlamentu i što će sigurno smanjiti još više povjerenje građana i u politiku, vjeru u političare, što će smatrati zašto bi izlazili na izbore ako zapravo se odlučuje o nečemu što se ne tiče direktno njihovog života. Dakle, spomenuli ste gospodina zastupnika koji je ovdje izvrijeđao našeg kolegu Marasa koji je navodno sklopio nekakav sporazum za glas koji će dati podršci ovoj većini koju danas ovdje imamo. Ako je to točno to je zapravo sumrak demokracije u Hrvatskoj, to je zapravo indirektni dokaz nervoze premijera Plenkovića kada sam ga sa ovog mjesta u raspravi upitao da li je svjestan da je on direktno ili preko svojih posrednika proteklih dana činio ono zbog čega je kolega Sabo završio u zatvoru. Dakle, kolega Plenković, premijer Plenković koji nema parlamentarnu većinu u svom mandatu izričito je stao iza ministra plagijatora, podržao je ministra u sukobu interesa, a sada direktno, indirektno se bavi političkom trgovinom, odnosno političkom korupcijom. Da li može biti gore za budućnost hrvatske demokracije, da li je to u skladu sa onim što je davno pisalo u Dubrovniku zaboravite privatno, mislite na javno. Na žalost nije, a to je još jedan dokaz što zamjeram i bivšem predsjedniku Sabora gospodinu Petrovu da još uvijek nemamo ni Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije koje bi moglo sazvati sjednicu i raspravljati o svim ovim temama, nažalost još uvijek vanjski članovi nisu odabrani i to je doprinos razvoju demokracije i borbi s političkom korupcijom u Hrvatskoj. da u hrvatskom društvu nažalost svemu se zna cijena, a ničemu vrijednost. Ali mene ne čude ovakvi modus operandi, znate da ja dolazim iz Zadra koji slovi neopravdano zapravo za neku utvrdu desnice HDZ-a, kao gdje je HDZ nepobjediv. A vidite imali ste lokalne izbore gdje je kandidat za gradonačelnika bio jedan veliki čovjek koji je bio direktor SAS-a tada najveće firme pete firme koja je nosila gospodarstvo Zadra i u tadašnjoj Jugoslaviji koji je dobio izbore. One je dobio izbore, ali preko noći kupljena je jedna vijećnica s njegove nezavisne liste i naprosto volja birača se preko noći izmijenila. I onda to vam je tako to je modus operandi, znači kada je HDZ mogao uzeti pošteno izbore on je pobjeđivao kada nije mogao onda je podmićivao, ništa to nije novo. No nažalost, ovaj hrvatski Parlament danas 10, 20 godina nakon nekih pojava koje bismo trebali osuđivati u društvu žalosno je da smo mi i dalje u nekim okvirima ostali na mjestu i da se i dalje neke loše navike ponavljaju, da ne ispravljamo krive Drine kako se to kaže slikovito, tamo gdje vidimo da smo možda u prošlosti pogriješili. Nema velike razlike između Karamarka-Plenkovića,

hvala lijepa. Dakle kao što je danas već više puta rečeno, ako neko s nekim ne može ili što logika politike kaže da se ide ideološki prema programima, ako ne ide tako ide onda materijalno i ovo danas po x puta vidimo u režiji HDZ-a. I kolega Klisović je upravu kolegice Glasovac, dakle bar da se dogovorio usmeno, mislim nisam ja tu da ga savjetujem, bar da se dogovorio usmeno nego je to napisano na papiru i to nije dogovor HDZ-a s generalom Glasnovićem nego je to dogovor hrvatske Vlade što priči daje jedan čudan tok još veći. Jedino što bi onaj rekao fali još samo u toj cijeli priči pečat, nema još pečata. Ali imali smo takav slučaj sa Sabom. Sabo je završio u zatvoru za sitnu lovu. Ovdje se radi prva točka preko milijardu i 300 milijuna kuna, nikom ništa. Da li je ovo možda poziv nekim institucijama da malo pogledaju, vide se potpisi ako ih ne treba grafološki sređivati. Mi imamo državu što bi rekao kolega Culej, i ta su vremena došla da i njega treba citirati, parafrazirat dakle jer sam ja krvario gaće po Vukovaru i tri srbijanska koncentracijska logora da bi vi ovo nama danas radili. I šta će se dogoditi? Za 4.300 kuna neko će završiti u zatvoru, za milijardu i 300 milijuna neće, a da ne govorim za onoga što je uzeo 43 milijarde, taj sigurno neće završiti u zatvoru. Super. **Glasovac, Sabina (SDP)** Pa da, potpisuju se ugovori, ali se ne tereti svoj džep. To će platiti hrvatski građani, isto kao što i ova Renata Peroš o kojoj sam vam pričala. Pa nije njenu cijenu platio Kalmeta, platili su zadarski građani jer je nakon toga imenova na mjesto šefice Narodnog muzeja, čak su joj dali prije dvije godine i nagradu grada Zadra. Čudim se što joj nisu dali nagradu ona je zapravo zaslužila nagradu za životno djelo jer da se ona tada nije prodala Kalmeta nikada ne bi bio ministar neba i zemlje i nikada ne bi došao u poziciju da izvlači novce iz pustih firmi i da se optereti kriminalnim radnjama proračun sa nekoliko milijardi kuna. Ali to vam je gospodine Mariću nažalost tako, sve za vlast, vlast nizašto. Ali doći će valjda i bolji dani, naši građani sve ovo gledaju, ali nisu ni građani blesavi imaju oni jako puno strpljenja, navikli su oni da ih se laže, vara, maže, iznevjeri ali nemojte i nemojmo biti toliko sigurni da se može baš uvijek koliko se hoće, kako se hoće i dokle se hoće. Doće vrijeme kad će reći

Nakon svih događanja u najvećem tijelu Hrvatskom saboru, nakon svega što se događalo u Vladi, nakon obećanja od premijera Plenkovića tj. javno kazane riječi na Vladi kada je na najbahatiji način u manirima Ive Sanadera tri ministra razriješio sa dužnosti, vidljivo je bilo iz njegovih riječi da taj čovjek ima većinu. Međutim nastalo je tezgarenje. Ja neću nikoga ovdje imenovati ali kao zastupnik, jedan od vas istih koji smo dobili mandat naroda moram poslati poruke od ove tome narodu jer jedino što crpimo legitimitet je taj legitimitet koji nam je dao taj narod. Nakon ovoga što smo danas vidjeli i posljednjih dana, nakon tezgarenja po hodnicima su se uključili svi Šeks, Valentići, Gregurići, vidjeli smo pohvale po medijima, naslovnicama, vidlo se da nema većine, da Parlament nema većinu. A sada kada smo vidjeli tko je u većini vidimo da iz raznih skupina su pojedinci na tome popisu. Ako je to većina jel većina tih koja je potpisala naknadno kažu da oni nisu većina. Prema tome, prema tome narodu, prema biračima prije sam u replici kazao osobno sam dobio 11 tisuća zarez 11 glasova. razumije./… obraz doći među te ljude kada vide kako se tezgari ovdje. MOST je i prošle godine imao, imali smo svi skupa kolege i kolegice koje su bile imali smo istu situaciju i tada se dogodilo ono što je trebalo biti, vratili smo, nije se moglo zajedno, vratili smo mandate narodu, narod je rekao svoje. Brojne kolege su ušle u Parlament koje nisu bile u prethodnom sazivu i sada se isto može dogoditi. Ali je pošteno i pravično prema našim biračima i našemu narodu da im vratimo nadu nadu u instituciju. U instituciju Sabora, u saborski mandat, tj. taj legitimitet kojega crpimo isključivo i samo iz onih koji nas plaćaju a to su građani RH. Kada pogledamo grupacije kako su posložene za većinu vidljivo je da tu nešto ne štima. Ja ću još jednom ovdje glasno kazati da čovjek koji je kazao za nas ovdje 15 da smo skupina opasnih ljudi. Ne vidim niti jedan razlog zbog čega je taj predloženi od 76-orice saborskih zastupnika imao zašto kazati nama ovdje da smo mi opasna skupina ljudi. Jedino ako nismo opasni za kriminalce za one koji su opljačkali ovu državu, ja ne vidim ništa drugo. A i opasnost jedino crpimo iz onoga što nam je dao narod a to je legitimitet glasova. To je ono šta crpi ovu saborsku ili većinu ili manjinu ali kada se to izgubi prekinimo barem tezgariti, nemojmo biti kapeškarija, tržnica, Dolac. Pa bolje se one tetkice ponašaju, bar su nasmiješene. Ja osobno, moje kolege su kazale, kolega Podolnjak u ime kluba, da će glasati suzdržano. Ja ću, protiv čovjeka, nemam ništa osobno, koji je bio u svim Vladama, od Sanaderove, Kosoričine, bio je blizak i gospodinu Karamarku i sada ključnu riječ vodi u tom cijelom periodu koji je kazao za nas da smo opasni ljudi, možda je i pogodio, ja ne mogu za njega glasati niti ću glasati. Jer tezgarenjem i prevarom birača ja tu ne mogu dati legitimitet. Ja ne mogu bez obzira šta s čovjekom nisam dva puta popričao, ja mu ne mogu dati taj legitimitet. A biračima, tj. narodu koji mi je dao potporu šaljem poruku da se crvenim u ime njihovog, zbog ovoga što se događa u Hrvatskom parlamentu u najvećemu Domu gdje smo dali prisegu da ćemo se boriti isključivo za njihove interese. Osobno nisam glasao za proračun, baš zbog tih građana, također zbog toga šta se nisu ispunila obećanja za te nerazvijene krajeve da se ožive, da bude pravednije prema tim krajevima, nisam mogao podržati taj proračun bez obzira šta sam ovdje zajedno sa svojim kolegama u MOST-u kojima nije bilo lako mene gledati kako ja jedini ne podržavam proračun. Zamolio bih sve saborske zastupnike da sačuvamo ovaj dignitet, dignitet ovoga Doma i da bi bilo najpoštenije ako nema većine, ako premijer bez većine ne može dovesti ministre nelegalno upravlja Vladom sa 4 državna tajnika, da bi bilo najpoštenije da izglasamo samoraspuštanje, tu mogućnost imamo svi potpisati i to napraviti da možemo barem čista obraza pogledati tim našim biračima, sada kada se vratimo među njih da možemo im pogledati u oči. A koga će oni izabrati neka izaberu onoga koga misle da ih može najbolje zastupati, njih, njihove interese, interese tih krajeva. Ovo je vapaj toga birača i mene kao čovjeka. To je najpoštenije što možemo napraviti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Vaše je izlaganja izazvalo jedan cijeli niz replika uglavnom iz vašeg kluba ali krenimo redom. Prvi je uvaženi zastupnik Nikola Grmoja.

Kolega Bulj apsolutno ste u pravu, ja sam i rekao malo prije prof. Podolnjaku da su svi principi i sve vrijednosti pregažene, da su zastupnici koji su izabrani na listi narodne koalicije sada presudili za izbor predsjednika Sabora, da imamo zastupnike koji su potpisali za predsjednika Sabora ali tvrde da nisu dio saborske većine, znači mi saborske većine nemamo. I ono što cijelo jutro od jutra govorim da treba pristupiti izboru ministara. Zašto se premijer Plenković boji? Ako ima saborsku većinu neka dođe ovdje, neka predloži ministre i da se pokaže postoji li ta saborska većina ili ne postoji. Ali kolege nitko u ovoj raspravi nije spomenuo jednu bitnu činjenicu. Osim što su dvije trećine kluba Promijenimo Hrvatsku, Ivica Mišić i kolega Škibola podržale znači predsjednika Sabora a Lovrinović zbog izbora u Zagrebu je kandidat Živog zida pa to ne želi on čekati do iza izbora pa će tada i vjerojatno biti dio te većine. Imamo i još jedan problem kod jučerašnjeg glasovanja. Evo šalje mi, ja nisam znao za tu informaciju, šalje mi jedan čovjek, kaže, na jučerašnjem glasovanju o pitanju povjerenja Hrvatskom saboru dogodio se nedopustiv presedan koji ruši temelje ustavnopravnog poretka ove zemlje. U glasovanju koje je završilo neodlučenim rezultatom i u kojem je glas svakog zastupnika pojedinačno bio od presudnog značaja za rješavanje jedne ozbiljne političke krize sudjelovala je osoba koja uopće ne bi smjela imati mandat u Hrvatskom saboru. Riječ je o poštovanom kolegi iz HDSSB-a Josipu Salapiću koji svoj mandat u Hrvatskom saboru vrši kao zamjena izabranom zastupniku Branimiru Glavašu. O tome kako je došlo do zamjenjivanja svi u ovom Visokom domu imamo svoj stav.

Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodin Grmoja je povrijedio članak 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Naime kolega, ja sam ovdje 6 mjeseci. Ja sam glasovao za vašeg predsjednika Sabora, tad se niste bunili. Glasovao sam za vaše ministre, tad se niste bunili. Osobe koje su mogle narušavati moj mandat su se mogli obratiti Ustavnom sudu i Upravnom sudu Republike Hrvatske. Nitko se nije obratio nego čisto politikantstvo. Ako sam vam ja odgovarao kad sam glasovao za vašeg predsjednika Sabora i za vaše ministre, a šutjeli ste šest mjeseci to govori o vašem obrazu koji je debel kao đon i prestanite nas maltretirati. Bavite se sa onim za što jeste a to je spletkarenje a ne pravo. Dobro to nije bila povreda Poslovnika zaključujem. Sljedeća replika, pardon odgovor uvaženog zastupnika Bulja. ja mislim da će biti stvarno preslagivanje i ono šta misle napraviti poslije lokalnih izbora, jer sigurno da neki koji su gradonačelnici za kandidata grada Zagreba, da mu nije sad dobro vrijeme, a kandidat jedne opcije koja se protivi trenutnoj poglavito sa HDZ-om sukobu da nije pogodno da bude sada kao u većini. Ali je pola kluba njegovoga u većini. Naravno da i prošle godine dogodila se ista stvar, pa smo izašli na izbore. Evo vi ste ušli u Parlament kao vrlo dobar saborski zastupnik. Ivan Pernar, gospodin Bunjac ušli su, poslije i neki naše kolege nisu ušle u Parlament. Znači, tako bi i mi sad tribali najpoštenije vratiti mandat ili da premijer dovede ministre ovdje i da kaže tko su ti ministri i da većina izglasa ministre i da se vidi tko će biti ministar iz koje grupacije. To će se pokušati odraditi naravno poslije lokalnih izbora, jer nekima su bitni lokalni izbori, a poslije toga će se nastaviti trgovati.

u ovoj krizi Vlade često se spominjalo da je MOST izazvao destabilizaciju države, čak su se spominjali argumenti da ćemo naštetiti turizmu, da turisti neće doći u Hrvatsku jer postoji nestabilnost. Međutim, nitko ne spominje to da ćemo mi ulaziti u turističku sezonu bez ministra unutrašnjih poslova. Dakle to nije problem, to nije destabilizacija države i bez ministra pravosuđa. Pa kako komentirate tu činjenicu da će po svemu sudeći Hrvatska ući u turističku sezonu bez dva vrlo važna ministra. Kolega Bulj, mogu vam ja dati riječ ili to nije potrebno jel'? Kad već ionako pričamo o svemu i svačemu, a ne o temi, onda barem držimo se ovoga. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Ja se ispričajem. Hvala lijepo. Pa ništa me ne čudi. Ne može me čuditi kad kolega Jandroković kaže za nas da smo mi skupina opasnih ljudi. Opet ću ponoviti. Ja ne znam u čemu je ova skupina ljudi grupa opasnih ljudi. Evo narod neka, kamere se upale pa neka vidi. Jedino ako nisu opasne za one koji su opljačkali Hrvatsku državu i u borbi protiv kriminala ne oduzimajući nikome pravo da to isto drugi kaže. Ali je činjenica da kad ti netko kaže da smo mi opasna grupa ljudi čemu to vodi. I u tome trenutku skinuti ministre, ne imati većinu i ići tezgariti. To je pravo svačije, ali mi smo zastupnici naroda, nas je narod izabrao i na ovaj način najpoštenije je prema tome narodu da se vrati taj mandat narodu i još bih jednom zamolio kolete saborske zastupnike da potpišemo inicijativu da se samo raspustimo, da ne blatimo ovaj Dom. Jer o našim biračima imamo barem toliko šta trebamo prema našim biračima. To je minimum minimuma. A što se tiče da smo destabilizirali vlast apsolutno je to netočno. Pa kad je bila, izbori su puno pošteniji. Kad je bila tehnička Vlada, najveći pomaci, najbolji rezultati Hrvatska je imala po svim pitanjima za vrijeme tehničke Vlade jer Vlada u kojoj je bio SDP ili prije HDZ su bile poražavajuće. A kad nismo imali Vladu imali smo najbolje rezultate. Šta to znači? Puno manje se kralo. (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Baunjca. **Bunjac, Uvaženi zastupniče Bulj, evo mi čitamo ugovor o većini na Facebooku. Potpisali su se, dakle ministar branitelja Tomislav Medved, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih vanjskih poslova Zdravka Bušić i premijer Andrej Plenković. I mi čitamo u tom ugovoru da će zahvaljujući tome što gospodin Glasnović je dao potpis branitelji HVO-a dobiti isplaćene zaostale mirovine. I sad vi zamislite šta bi se u Hrvatskoj dogodilo da ovaj dogovor nije postignut? Branitelji ne bi dobili mirovine. oni imaju rješenje o mirovini i da li oni imaju rješenje o mirovini i da li oni imaju pravo o mirovini i da li su oni ginuli za Hrvatsku nego isplata mirovina u Hrvatskoj ovisi o tome da li je jedan zastupnik dignuo ruku za premijera Plenkovića ili nije. I sada to je ono što naš premijer naziva povjerenjem u institucije. Pa kako mi o povjerenju u institucije možemo razgovarati ako se mirovine isplaćuju prema političkom dogovoru, pazite? Ako se mirovine ne isplaćuju prema već postojećim zakonima, prema postojećim rješenjima nego se mirovine isplaćuju prema ugovoru objavljenom na facebooku. O čemu mi dalje možemo razgovarati? Znači ovdje svako može doći i uvjetovati ja hoću 100 milijuna kuna, ja hoću 200, ja hoću 50 i svako može dobiti ali pod uvjetom da digne ruku za HDZ. (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Bunjac, lako ćemo mi za hrvatske branitelje. Kako ćemo i koliko platiti kolegu Pupovca, kolegu Sauchu i ostale i na koji način? A hrvatske branitelje treba ostaviti na miru i rješavati njihove probleme u skladu sa zakonom. Koliko je toga van iztezgareno? Ne znam, ali je činjenica je da nam je narod dao legitimitet, nekom veći, nekom manji zavisno o broju glasova što se može promijeniti na idućim izborima. Brojni od nas neće sjediti ovdje, ali nema veze, ali ostavili smo dignitet ovoj instituciji, a ne tezgariti. I sada ćemo čitati ljude koji ostvaruju nekakva prava zbog nekoga koji će dignuti ruku za ovo ili za ono. Ljudi su koji su krvarili za ovu domovinu trebaju ostvariti svoja prava, ali je činjenica da je ovo sabor krovno tijelo jedino iza njega može biti Bog, a mi ne smijemo poniziti ovu instituciju, mi moramo biračima kazati da ne smijemo tezgariti. Ako ne ide koalicija ili kako li se već zove onda idu izbori. A ne iz svake grupacije iz vaše dva čovjeka, iz ovoga dva čovjeka, iz onoga dva čovjeka pa šta je to, to je čisto tezgarenje, to je peškarija, to je peškarija, to je tržnica, to je Dolac, to je katastrofa, to je katastrofa, to je tezgarenje. Nije oko većine nitko od nas se prodao i mi smo i prošli put išli na izbore čista obraza. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Joška Klisovića. tržnice itd., do takvih stvari dolazi između političkih stranaka ili stranaka i nezavisnih zastupnika to može biti nemoralno, neetično, ali vrlo često nije i u načelu nije protuzakonito. Ako dođe između do iste stvari političkih dogovora takve vrste između nezavisnog zastupnika u ovom slučaju Željka Glasnovića i čelnika institucija Hrvatske države kao što je Vlada, predsjednika Vlade, ministra branitelja ili državne tajnice u Ministarstvu branitelja, da li je tu po vašem mišljenju došlo do zloupotrebe dužnosti i ovlasti s time da je time priskrbljena određena korist, glas koji omogućava ostanak na vlasti? Da bi lakše mogli odgovoriti na moje pitanje, ja ću vam pročitati članak 291. Kaznenog zakona koji o tome govori. On kaže „službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ostanak na vlasti ili drugu prouzroči štetu kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“. Da li smatrate da je ovim sporazumom koji je objavljen na internetskoj stranici gospodina Glasnovića koji je potpisao predsjednik Vlade, ministar branitelja, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova i nezavisan zastupnik poslova i nezavisan zastupnik u Hrvatskom saboru došlo do zloupotrebe ovlasti i položaja od strane predsjednika Vlade i drugo dvoje čelnika državnih tijela? Odgovor uvaženog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Ja ću samo kazati da se onima koji su stvarali Hrvatsku domovinu politički ne smije tezgariti i njizi se u ovo uplitati. Prošlo je vrijeme kada se uhićivalo, lociralo, transferiralo ljude dok se pljačkala Hrvatska, pozivajući se na domoljublje. Hrvatski branitelji trebaju biti ostavljeni sa strane jer oni se nisu borili za institucije da se tezgari sa njihovim pravima. Sva prava koja imaju oni trebaju Hrvatska država ako je mogućosti da ostvari. Međutim ne spominje nitko koliko je kolega PUpovac koliko on košta, ništa. Ne zbog toga ne govorim ja što je nacionalna manjina i što me vrijeđa, ne što je on mene vrijeđao niti u jednom trenutku nisam to kazao. Ali je činjenica da ljudi koji su kada ste bili 2015. sa vama na razgovoru, sa vama su potpisali prije nego s ikim, pa pretrču vamo, pretrču tamo to je njihov izbor, to je njihovo pravo, to je njihov izbor. Ali samo spominjati u tome kontekstu i omalovažavati hrvatske branitelje bilo s koje strane nije dobro, nitko na to nema pravo. '90.-te godine su hrvatski branitelji na zajedništvu svih hrvatskih branitelja i lijevih i desnih ostvarili samostalnu RH i nema ih nitko pravo uzurpirati nitko pravo uzurpirati ni s lijeva ni s desna ni mi, to su ljudi na kojima se ne smijemo razračunavati nego se izboriti da ostvare svoj dostojan život za njih i budućnost. Hvala Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Matića. Izvolite. **Matić, Predrag Fred (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, pomalo je interesantno ali na trenutke i vrlo mučno je gledati kako sada razmjenjujete otrovne strelice ili što bi rekli tešku artiljeriju s ljudima s kojima ste se iskreno do jučer lizali. Što bi rekao naš potpredsjednik Sabora nakon velike ljubavi valjda je i normalno da bude i takva velika svađa. Međutim naši građani gledaju ovo a reći ću vam nešto što ću, na kraju bi mogli zaključiti naša predsjednica i premijer. Dakle ja sam saborski zastupnik, umirovljeni sam brigadir Hrvatske vojske i vjerujte mi da nakon ovoga sve što se događa u zadnjih nekoliko godina, a naravno vuče to od početka razmišljam da se i ja utrpam u taj neki autobus ili avion za Irsku ili Kanadu jer stvarno ovo više nema smisla. Ja nakon sada ovoga, naravno može mi predsjednica i premijer reći da je ovo slobodna zemlja i da se slobodno gubim ako mi se ovdje ne sviđa. Ali ja sam se borio za ovu zemlju, ja sam robio za ovu zemlju i neću otići. Iz tih razloga neću, to samo glupani kao što sam ja mogu se pecati na ideologiju, na nekakav ponos i nešto, ali ovo što se radi ovoj zemlji a naročito ova točka koja je sada stigla, ovo je stvarno šlag na torti. Dakle dobro vi kažete treba postaviti pitanje šta su i drugi zastupnici dobili, dakle ovdje vidimo da je bilo 5 točaka i da samo prva košta milijardu i 300 milijuna kuna, što bi rekao Maras read my lips, milijardu i 300 milijuna kuna. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor uvaženog zastupnika Bulja. Kolega u niti jednome trenutku nitko vam nije ništa nije ospori s moje strane šta govorite o …/Govornik se ne razumije./… ali, ali je činjenica da ste i vi bili pomoćnik ministra branitelja za vrijeme Jadranke Kosor i prije, za vrijeme HDZ-ove, Činjenica, ja sam tada bio još uvijek vojnik. Činjenica, vi meni govorite da sam se ja slizao s njima. Ja se nisam …/Govornik se ne razumije./… glasovao recimo za proračun. Je li vam to poznata stvar? na mene su, ni porezne reforme, znači nikada se nisam slizivao s nikim nego to su moji prijatelji koji je god bio u Domovinskom ratu s lijeva i s desna. I ja ne želim tako promatrati kako ste vi rekli hrvatske branitelje niti uzurpirati kao što vi možda želite sada uzurpirati ne uzimajući vaše zasluge da su vaši branitelji ili da su nečiji drugi. Hrvatski branitelji su branitelji koji su zajedno u rovu bili sinovi ustaša ili partizana bili u rovu i borili se za samostalnu RH. I na njihovim pravima se ne smije voditi političke bitke. Dosta je ljudima kada nas vide i za šta su se borili i na šta izgledamo i kako se tezgari ovdje. Sramotno, sramotno je uopće uzimati više u usta i moje suborce kao i vaše. I čast vama, naklon duboki svima koji ste bili u Domovinskom ratu i Parlamenti koji sada nas gledaju ali njihova djeca odlaze u Irsku, da, njihova djeca odlaze u Irsku zbog toga što ste i vi bili u Vladi koja je bila katastrofalna gdje je Jakovina slao novac Todoriću umjesto našim OPG-ovima. Znači nemojmo se vraćati na to. Ali ne smijemo, moramo se neslagati oko ovoga. Ali ovdje se tezgari. Vratimo narodu mandat, osvijetlimo obraz i dostojanstvo ovoj instituciji. To je cilj ne oduzimajući vam zasluge nikome niti imam to pravo. Nego hvala svima koji su dali obol za Hrvatsku domovinu ali nemojte se na njihovoj žrtvi više pozivati ni lijevi ni desni, dosta ste od tih ljudi napravili razočarenja da ljudi ne znaju ni gdje su ni što su ni zbog čega su se borili. Hvala lijepa.

nisam se namjeravala javiti danas za riječ jer jednostavno nisam htjela sudjelovati u ovoj raspravi ali spomenuli ste, imali ste jedno pitanje kada ste rekli da ne znate zašto smo mi opasni ljudi. Vidite ja i moj brat smo obadvoje visoko obrazovane osobe, otac nam je bio u ratu od prvog dana do zadnjeg i ja i brat smo prvi radni odnos morali tražiti van RH i moj brat je još u Austriji dok velika većina političara iz mog kraja svu svoju djecu je odmah nakon faksa uhljebila u državne tvrtke a to ću vam potvrditi sada kada krene kampanja sa svim spiskom. Međutim, ono što je mene natjeralo da se javim danas ovdje a to je ovaj ovaj opis nas kao opasnih ljudi. Sjetimo se prije 2 dana kada sam upravo ovdje upozoravala o nepravilnim radnjama u HBOR-u kako su svi skočili i upozoravali me upravo sa ove govornice ovdje da štitim hrvatske institucije, da ne govorim kako se radi u HBOR-u i da imam s njima ugovor. istina ja imam s njima ugovora ali ovdje u sabornici mogu reći i mogu reći sve one nepravilnosti koje vidim i govorim ih. I upravo to je ono zbog čega nas zovu opasnim ljudima jer se ne bojimo reći istinu, jer smo transparentni i jer nažalost rijetki znaju s takvima surađivati. Ali naučiti ćete se, polako. Odgovor poštovanog zastupnika Bulja. ustanove koje građani plaćaju ali o tome po tome. Kada dođe vrijeme a brzo će doći. Činjenica da izjava o nekoj skupini ljudi koja ima različita mišljenja da su opasna skupina ljudi, a evo ja vas gledam ovdje sve naše kolege narod na televiziji može vidjeti u čemu smo mi opasna skupina ljudi. To je izjava koja se ne pamti ni u vrijeme Mao Ce-tunga ili ne znam kojih diktatora ali ne od jednoga proeuropskoga diplomate koji uvijenim rječnikom pokušava, zato i ima preferencijalnih glasova 200 ili 150 do 300 do 1000 maksimalno jer jednostavno kazati o ljudima koje zna i s kojima je sjedio da smo opasni. Ne znam u čemu smo opasni? Zbog toga što se nisam, što sam bio protiv Sanadera ili ne znam? Pa ovo je demokratsko društvo, ne treba se samnom narod slagati. Ali je činjenica da ovo tezgarenje trebamo zaustaviti i najpoštenije bi bilo da vratimo narodu mandat. Nije to kraj svijeta, nije to propast turističke sezone jer u ovome trenutku nemamo 4 ministra. Mi nemamo 4 ministra. Zamolio bih premijera ako može da ih dovede ta 4 ministra, da kaže tko su većina jer mi više ne znamo imamo li većinu, nemamo li većinu, ne znamo, ne znamo tko je to istezgario ali biti ćemo, biti ćemo uskoro kada završe lokalni izbori kako se grupacije i određene stranke i s lijeva, koje se pozivaju da su lijevo, kako se priključuju toj koaliciji. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je ona uvaženog zastupnika Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan Hvala i kolegama što mi dozvoljavaju da govorim bez ometanja. Sjećam se trenutka kada sam bio usamljen. Ja sam bio jedini glas protiv skidanja imuniteta kolegi Sauchi. Sjećam se koliko su se HDZ-ovci tada naslađivali i govorili evo u SDP-u, pogledajte kakvi su ljudi sa vama u SDP-u su govorili. Rekli su vi nama iz HDZ-a predbacujete, a pogledajte kakvi su među vama. Vidite, ti ljudi htjeli su skinuti Sauchinu glavu, stavit ju na panj i otpiliti. Ti isti ljudi koji ga danas drže kao dio svoje većine. Da li ti ljudi njega vole? Da li su ga ti ljudi htjeli spasiti? Ti ljudi su ga htjeli uništiti u svakom smislu kao čovjeka, političara, u svakom smislu. I sad što se događa? Njegovi krvnici slikovito rečeno su htjeli učiniti sve da ga unište. I on sada u jednom paradoksalnom filmu na kraju spašava njih iz HDZ-a. Žalosna je ta situacija, žalosno je to na što je HDZ sveo sebe i na kakav način pribavlja većinu. U konačnici, hrvatski narod je taj koji će na izborima odlučiti tko će vodit ovu zemlju. Prvi idući izbori su 21.5. lokalni izbori. Ja pozivam hrvatske građane da ne daju glas HDZ-u jer je glas za HDZ uistinu glas za zlo. Ja ne znam kako, jer ovo što oni rade nije dobro. Pozivam hrvatski narod da u ovom kako su zvale kolege tezgarenju, peškariji, u suštini jednoj sustavnoj korupciji na svim razinama stanu na kraj. Oprostite predsjedavajući da li je normalno da oni non stop govore dok ja govorim ili ih možete zamoliti da izađu van dok završim? …/Upadica Reiner: Ja sam više puta upozoravao kolege da puste kolege da govore. I ovaj puta molim vas, dajte dozvolite kolegi da govori./… Ako žele pričati nije problem, samo izađite van i razgovarajte. Nije u redu da se tako o meni govori. Hvala. Dragi građani Republike Hrvatske na vama je ogromna odgovornost. I u suštini, znate u kojoj se situaciji nalazite? Mnogi od vas nalaze se u situaciji sličnoj Sauchi. U situaciji da ako glasaju za HDZ za njih će se nastaviti određene osobne pogodnosti. Ako ne glasuju za HDZ neke stvari će izgubiti. I sada dragi I sada dragi građani zapitajte se vi građani koji ste korumpirani, vi koji imate korist od HDZ-a mislite li da ćete nastavkom takve politike i podržavanjem takve politike na duge staze vi i vaša djeca ostvariti pogodnost ili korist? Pogledajte uvaženi građani koji podržavate i glasate za HDZ kamo je ta stranka odvela našu zemlju i kamo vodi naš narod? Vodi nas sve skupa u propast. Uvaženi građani, vi koji ste potkupljeni od strane HDZ-a, koji ste ucijenjeni, vi na ovim izborima se nalazite u jako jezivoj situaciji. Ja ću vam slikovito opisati. HDZ vas je doveo do toga da nemate posao i onda vam je HDZ pružio ruku i rekao ako si za HDZ mi ćemo ti dati posao. Znači, prvo te dovedu svojom politikom do toga da izgubiš egzistenciju, a onda ti kažu ali ako nas podržiš dobit ćeš posao. Znači stvore problem, pa ga rješavaju. Tipičan način na koji funkcionira mafija. A drugi način da kažu o.k. nemaš posao, a nemaš ga zbog naše politike, ali ako glasaš za nas mi ćemo ti ga dati. Znači uveli su vas u probleme ne samo vas nego cijelu zemlju i onda vas ucjenjuju, postavljaju vam uvjete, govore ako da, onda ovako, a ako ne, onda ovako. Dragi građani, vi ako glasate za HDZ glasate za tu politiku ucjena, za tu politiku straha i za tu politiku svoje osobne nesigurnosti i neizvjesnosti. Ako izađete na izbore i suprotstavite se HDZ-u tada se suprotstavljate takvom načinu upravljanja zemljom. Suprotstavljate se time da se ljude doslovce tretira kao robu, robu koja ima svoju cijenu. I robu koja nema svoje ja. Glasanjem za HDZ vi pristajete na gubitak svojeg vlastitog dostojanstva, svoje slobode i svojeg razuma. Vi se stavljate u službu ljudi kojima nije stalo do naše zemlje. Zaboravite dragi građani priče o domoljublju, o borbi protiv korupcije, o poštenju, o vjerodostojnosti i o nekakvom novom HDZ-u. Ovaj Plenkovićev HDZ to je isti onaj HDZ Karamarkov i Kosoričin HDZ i HDZ Ive Sanadera, da ne idemo dalje. Ali to je taj HDZ dame i gospodo. To je taj HDZ, HDZ koji satire našu zemlju i koji će ju nastaviti satirat, ali da bi to činio potrebni su mu vaši glasovi, bez vaših glasova HDZ to ne može učiniti. Vi se možda koji glasate za HDZ meni smijete i kažete u sebi u svom srcu ma taj Pernar je budala šta me briga šta on priča ja ću podržat HDZ. O.k. radije ću biti nazivan budalom, radije ću biti smatran redikulom, cirkusantom i klaunom nego činiti ono što činite vi, dizati ruku za ljude koji vode naš narod u nestanak. Nadam se hrvatski narode da ćeš se probuditi iz hipnoze i shvatiti da te sa istim lažima truju već 25 godina i da toj politici sa HDZ-om na čelu nema kraja, ona se nastavlja. Dragi građani ne znam što drugo da vam kažem jer znam da bez obzira što ja rekao da će vas 30% glasat za njih. I vi ćete naći svoj razlog, opravdanje, motiv, svaki čovjek koji danas diže ruku za HDZ, a nije dio HDZ-a će pronać objašnjenje neko. Neka su racionalna, neka su iracionalna, ali u suštini je uvijek tu u konačnici, nažalost, ne borba za opće dobro. Ali pravi pritisak neka ne bude na zastupnike koji će danas dići ruku za HDZ nego na birače koji će na dan izbora 21.5. zaokružiti HDZ, na njih morate djelovati, na njih kako bi se ovo organizirano kršenje svih moralnih i ljudskih vrijednosti zaustavilo. Hvala. E sada nakon ovoga predizbornog govora imamo nekoliko replika. Jedna je uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. **Lovrinović, Ivan postavio bi vam pitanje, koliko je ova točka dnevnog reda i sve ovo što se u ova dva dana vodi u interesu hrvatskih građana rješavanja pravih problema koje ste vi sada spomenuli, a koliko u službi politikantstva i lokalnih izbora koje nam predstoje? Pa pogledajmo što se dešava, evo vi ste svjedoci da danas nisam uopće govorio, ne želim koristiti ovo za prljave govore prema svojim kolegicama i kolegama ovdje da bi jeftino zaradio bodove na lokalnim izborima. Ali ne mogu dopustiti drugima koji ovih danas sustavno me nastoje oblatiti poput Nikole Grmoje, mog kolege zastupnika iz MOST-a. Čemu služi takav način komunikacije u Hrvatskom saboru gospodo? Gdje se izgubila elementarna kultura? Ali ja razumijem njegov strah i nervozu, to se jasno vidi. Ali mi ovdje kao izabrani zastupnici moramo se znati kontrolirati gospodo. Ovo ljudi gledaju ispred kamera, ne želim sudjelovati u toj prljavštini. Dragi građani, moje stavove već odavno znate, javno sam ih priopćio među prvima, vrlo jasno, neću prljavo odgovarati na ovakve izazove, neću ovo koristiti, a mogao bi kao i neki drugi. Želim svojim ponašanjem doprinijeti jednoj novoj kulturi dijaloga i nemojte drage kolegice i kolege zastupnici, da se preko u ovom slučaju govorim o Grmoji, da preko mojih leđa stvara bodove za sebe i za MOST i za svog kandidata, a s druge strane pozivam i vas sve na jednu kulturu dijaloga da budemo zaista dostojni biti u ovome Saboru. Što mislite o svemu ovome? Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala kolega Lovrinović. Nažalost, to je jedna paradoksalna situacija. A zašto? Zato jer zastupnici MOST-a koji su cijelo vrijeme podržavali tu politiku ovih zadnjih šest mjeseci, a mi smo im cijelo vrijeme tih šest mjeseci govorili, ljudi ovo vodi na krivi put, ovo ne vodi nikamo, nemojte podržati uvođenje poreza na nekretnine, nemojte to činiti uništit ćete ljude, nemojte podržati PDV ugostiteljima da se podupla. E oni su tu politiku podržavali. A sada, sada se okreću protiv onih s kojima su to radili. Da gospodine Lovrinoviću i sada prozivaju druge, sada kažu evo vi profesore Lovrinović vi ste loš, a mi smo poštenjačine velike itd. Međutim trebali bi se i zastupnici MOST-a pitati, jesu li oni stvarno alternativa HDZ-u, jesu li se stvarno borili protiv njihove politike ili su je zdušno podržavali, a možda bi i dalje podržavali da nisu blizu lokalni izbori i da im zbog podržavanja HDZ-a nije pao rejting. I nažalost, svaki put kada rejting MOST-a pada HDZ-ova Vlada i ljubav s HDZ-om puca. Međutim nadam da kolege iz MOST-a nakon ovih izbora, bilo lokalnih, bilo nacionalnih neće reći treća sreća, idemo još jedanput pokušat, možda ovaj put bude bolje i da su naučili iz ova dva loša braka

Poštovani kolega Pernar. Kolega Lovrinović vam je preko replike vama odgovarao meni, nikakve prljave laži o bilo kome nisam širio u Saboru. Govorio sam o tome da dvije trećine njegovog kluba i stranke kojoj je on na čelu podržava Vlada o on ne podržava Vladu. To bi vam isto bilo kao da Božo Petrov je protiv Vlade a da mi svi zastupnici MOST-a smo za Vladu. To je jedna neuobičajena situacija. Ono što ja govorim od početka, znači nikoga ne prozivam, to je svačiji izbor koga će podržavati, samo konstatiram stvari. Ono što je nužno napraviti je da u ovaj Sabor, kolega Pernar, premijer dođe, predstavi 4 ministra i da se vidi postoji li saborska većina. To je sve na čemu ja inzistiram. Ili te saborske većine nema i onda da svi pošteno ovdje, koliko god možda nekima stalo do pozicija potpišu zahtjev za raspuštanjem Sabora i da izađemo pred građane. To je jedino pošteno, nikoga nisam prozivao. Znači ni kolegu Lovrinovića, samo sam konstatirao da dvije trećine njegovog kluba podržava Vladu a on kao kandidat za gradonačelnika Zagreba ne podržava. A što se tiče kolege Sauche kojeg ste spominjali. Ja se sjećam kada je bila rasprava ovdje o njegovom imunitetu, vi ste ga jedini žestoko branili prvi put. Znate tko vas je napao? Napao vas je kolega Culej i to jako žestoko a sada su oni skupa dio te vladajuće većine. Ja sam kod, drugi put glasao suzdržano oko kolege Sauche i znam da mu je teško i znam da je u teškoj situaciji i uopće ga za ovo ne krivim, za ovo što se događa, krivim one koji su ga pritisnuli. **Reiner, Željko **Pernar, Ivan (Živi zid)** Htio bih reći, jedno licemjerno ponašanje od kolegice koje danas ovdje nema a jučer je bila, zove se Bruna Esih. Ona je jučer bila za Marića a danas samo radi lokalnih izbora ne želi ovdje doći i glasati za Plenkovića, odnosno za Jandrokovića jer bi time pokazala da je ona dio istog tima, iste ekipe i da nema razliku između nje i onih protiv kojih deklarativno govori. Bruna Esih je teški licemjer. A teški licemjer će biti general Glasnović u slučaju da se vrati danas na ovu raspravu i kaže da dižem glas za Jandrokovića a cijelo vrijeme je govorio da su HDZ i SDP dio iste ekipe, da HDZ neće riješiti probleme u zemlji itd. A još jedna stvar, HDZ je obećao generalu Glasnoviću da će rješavati neke mirovine, njih ne znam, za milijardu i pol kuna, koliko već. Ja mu garantiram da neće jer je HDZ lažljiva stranka koja se ne drži svojih obećanja.

a nakon izbora kaže da to neće napraviti onda je on lagao. Ako netko kaže dati ću 1000 eura za svako novorođeno dijete prije izbora a nakon izbora to ne napravi on je lagao. I kolega Glasnović, vama bi Plenković rekao ne milijardu i pol, ma dati ću vam 150 milijardi ako treba i potpisati ću vam sve kao i Ivo Sanader, mahao je jamstvenom karticom HDZ-a. Nemojte biti naivni i vjerovati mu, molim vas, nemojte glasati za gospodina Jandrokovića. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimira Baunjca. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Pernar, vi govorite o pritiscima i ucjenama. Evo jučer su bile predane liste kandidacijske za lokalne izbore, neki kandidati Živoga zida prvo su donijeli očitovanja da žele biti na izborima na našim listama ali su ih onda nakon toga povukli jer su im njihovi šefovi iz redova HDZ-a rekli ako im ime osvane na listi Živog zida sutra će dobiti otkaz. Isto tako su učinili i neki poljoprivrednici koji se nisu usudili dati čak niti potpis jer će u pitanju biti subvencije poljoprivrednicima. Imamo i situacije da pojedini poslodavci iz redova HDZ-a traže od svojih djelatnika da fotografiraju izborne listiće i donesu im i pokažu za koga su glasali. Te se situacije dešavaju masovno. Oni nisu ništa drugo nego samo preslika ovoga što se danas dešava u Saboru i što se dešava u samom vrhu države. Glasovi, odnosno normalno funkcioniranje države, dobivanje nekakvih materijalnih sredstava, dobivanje posla ovisi o tome kojoj stranci pripadate odnosno da li netko iz vaše familije može napraviti nekakav materijalni ustupak nekom članu ili ogranku HDZ-a. Takva je situacija, građani to vrlo dobro znaju i u biti oni nisu iznenađeni svim ovim što se sada dogodilo u Saboru. Iz toga razloga, ja znam da je u redu bojati se i znam da nismo svi dovoljno hrabri ali ipak 21.5. tajni su izbori i dovoljno je da svi građani iziđu na izbore, zaokruže da ne da su protiv ovakve politike i budite sigurni da se Hrvatska već 22.5. dakle za samo 16 dana može preporoditi a ova agonija končano prestati. Hvala lijepa. Hvala. Nešto će odgovoriti valjda, ne znam na što doduše, uvaženi zastupnik Pernar. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi kolega Bunjac, kaže definicija, strah je intenzivan i neugodan negativni osjećaj koji čovjek doživljava kada vidi ili očekuje opasnost, bila ona realna ili nerealna. Strah nastaje uslijed opažanja ili očekivanja stvarne ili zamišljene opasnosti ili ozbiljne prijetnje. To je urođena, genetski programirana reakcija na prijeteći ili bolan podražaj. Strah je primarna emocija kao i sreća, tuga, iznenađenje, ljutnja ili gađenje što znači da su različitim kulturama izražava na isti ili sličan način, odnosno da izražavanje straha nije naučeno. Međutim, zašto vam ovo govorim? Zato jer HDZ drži naš narod u strahu i pokornosti, odnosno strahom ga drži u pokornosti. I dragi građani ako se ne oslobodite straha od HDZ-a oni će vas i dalje nastavit zastrašivat i dalje će vam nastaviti prijetiti i dalje će vas nastaviti ucjenjivati. Vi se morate pitati želite li da se ta agonija nastavi? Da li želite da vam i za četiri godine prijete ako ne glasate za HDZ ostat ćete bez posla, da vam i za četiri godine prijete ako nećeš bit uz HDZ nećeš nikad dobit posao posao itd. itd. Oni ucjenjuju i prijete ljudima. To je njihova politika. Gospodine Bunjac, sjećam se kad ste govorili njima da je njihov program kobasice i pivo. To je samo dio programa. Drugi dio programa predizbornog su prijetnje, ucjene i obećanje obećanje odnosno često i lažna obećanja što će netko dobiti, kakve pogodnosti u slučaju da im da glas. Pozivam građane da se suprotstave takvoj politici na izborima. Hvala. Hvala. Evo sad smo čuli šta znači strah na Wikipediji. Kolega Pernar se javio i za završnih pet minuta. Očito ima puno još mudroga nama za reći, pa izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Dragi građani, danas kada se izglasa novi predsjednik Sabora svjedočit ćete jednoj civilizacijskoj sramoti zato jer ta većina koja ga izglasava nije većina koja to čini po svojoj savjesti već većina koja je to iz koje kakvih motiva čini i koja nije demokratska većina, koja nema legitimitet da to radi, koja nije bila izabrana u Sabor pojedini zastupnici da bi to činili. Vi ako 21.5. izađete na izbore i glasate za HDZ vi ćete u suštini poduprijeti takvu politiku, poduprijet ćete takav način vođenja države. I ako na lokalnim izborima glasate za takvu politiku svjedočit ćete i na lokalnoj vlasti takvoj politici. Ovo je jeziva politika, ovo je sumrak. Sumrak saga je nula u usporedbi sa ovim sumrakom kojeg HDZ sprema i u koji vodi cijelu državu. Ovdje ima ljudi koji samostalno razmišljaju. Tome sam često svjedočio. Među njima jedan od glavnih koje sam cijenio do jučer najviše bio je general Glasnović jer je uvijek govorio ono što misli. I sjećam se kad se glasalo ministru Mariću on je mogao dići ruku i reći ja sam za Marića i pokazat da HDZ ima većinu, da ima 76 ruku. Ali mu savjest to nije dala. On je rekao jučer, ja neću biti vaša korisna budala, neću sudjelovat u tom cirkusu kojeg vi radite. Međutim, već danas general Glasnović ovdje sjedi, ne diže se i bojim se da se neće dići. Bojim se da kada se upale one tipke, famozne, odnosno kada kaže predsjedavajući Reiner molim zastupnike da pristupe glasovanju da mu ruka poleti na zeleno svjetlo, da kaže da, ja sam za gospodina Jandrokovića. Pa evo ovom prilikom apeliram na njegovu savjest. Gospodine Glasnović ući ćete u povijest kao čovjek koji je pokazao svoj stav, koji je šakom udario u stol i rekao neće komunisti udbaši više vladat Hrvatskom. Ali Ali ako stisnete zeleno svjetlo postat ćete isti oni protiv kojih ste govorili proteklih šest mjeseci, kao u Orwelovoj „Životinjskoj farmi“. Čitali ste tu knjigu. Sve protiv čega ste govorili ispast će obratno. Gospodine Saucha obraćam se i vama. Ti koji su vam smjestili taj proces i namjestili sve ovo, a nisu bolji od vas usudio bih se reći da su sto puta gori od vas, njih ćete podržati ako im date zeleno svjetlo. Njih, tu politiku ćete podržati. Gospodine Glasnović i Saucha, vi imate priliku, ovo je povijesni trenutak možete reći HDZ-ovim ucjenama, prijetnjama, potkupljivanju došao je kraj. Imate tu priliku. Imate tu priliku gospodo reći. Dosta je bilo takve politike, gdje ste tjerali ljude uza zid i prisiljavali ih da rade što god oni hoće. Pokažite im svoj stav. Jer ovaj mandat je prolazan. On će proći za najkasnije četiri godine, ali što vam ostaje nakon njega? Cijeli život ćete morati živjeti sa svojom odlukom koju ste danas donijeli. Cijeli život gospodine Saucha. Imat ćete djecu svoju i jedan će vašoj djeci reći vi ste od Tomislava Sauche. To će vam reći gospodine Saucha, da. A imate priliku reći suprotstavio sam se toj tiraniji, digao sam se protiv nje. Nisam pristao na ucjene i pritiske. I gospodine Glasnović i vi to možete učiniti, možete se pobuniti protiv ove farse, možete reći neću bit korisna budala HDZ-a. I to ne HDZ-a za kojeg se borio doktor Franjo Tuđman, nego HDZ-a kojeg su stvorili UDBA-ši, OZNA-ši i KOS-ovci koji su preuzeli HDZ, kojima je Hrvatska samo u džepu, a ne na srcu. Imate priliku to napraviti gospodine Glasnović. Raskrstiti s tim komunističkim naslijeđem i poslati ih u ropotarnicu povijesti skupa sa njihovim Plenkovićem koji je govorio

imamo jednu repliku koliko mi se čini, uvaženog zastupnika Glasnovića. Izvolite. Pernar, ja sam jutros rekao gospodinu Marasu koji nije sada ovdje da papiga najbolje govori, a da najgore leti. Ovako ja ne trebam savjetnika za savjest, ja sam njemu savjest kada sam došao ovdje '92. godine kada sam vodio tri zborna područja HVO-a, dvije gardijske brigade, imam moralnu odgovornost prema tim ljudima šta god vi mislili. Ali da Bog ne da da vi mladi anarhisti koji ništa niste shvatili jako ste rječiti ovdje govorite, a nikad nisam čuo iz vaših usta da govorite o konfinaciji ovdje u kakvim kućama živite, ne znam za vaše roditelje. Niste govorili o masovnim ubojstvima stotine tisuće pobijenih, aristocidu, democidu, kada ste se ikad digli i rekli da su Hrvati iz BiH treći razred, da su oni diskriminirani u ovoj državi? Nikad nisam to čuo iz vaših usta, to vas ne zanima. Vas zanima predstava, showtime, Las Vegas, to nije pravi život. Vas mater nikad nije zvali vojnika poginulog koji je poginuo i rekla vama mister Pernar moj sin je poginuo pod vašim zapovjedništvom dođite spavati u njegovom krevetu da vidite kako se to osjeća. Niste vodili ljude u borbi. Vi niste svjesni šta su dali Hrvati iz BiH, ima ima puno tih salonskih strategija, a da vam Bog da, da vam Bog prosvijetli pamet da izgrađujete jednu pravednu nacionalnu i moralno ispravnu državu. Ali ima nekih odluka koje nikada niste donosili i ovo je jedna od tih odluka, jedna je bila '92. Moja je savjest čista, a ne bih volio da je spominjete uopće vaša usta gospodinu jednu mlađu gospođu Bruna Esih koja ima srce i suza u oku kada se govori o hrvatskom narodu. Vi to nemate. Imate samo spiku i performans jer vi to u srcu ne osjećate, vi nemate ni dušu, imate samo um i spiku.

ljudi iz saveza komunista koji su upropastili našu zemlju, a sada su u HDZ-u, oni su vam pljeskali gospodine Glasnoviću. Evo još jedna stvar, zar vi stvarno mislite da će HDZ-ova Vlada da će premijer Plenković vaš glas platiti milijardu i pol kuna? Pa ljudi se prodaju u ovom Saboru za sitniš, a vi za milijardu i pol kuna. Gospodine Glasnović, naivni ste jer mislite da vaš glas toliko vrijedi, vi ste za njih samo potrošna roba i istog onog trenutka kada potkupe nekog drugog za manju cijenu nego za što bi vi njima dali glas, oni će vam reći gospodine Glasnović više nam ne trebate, ne trebate, to će vam reći gospodine Glasnoviću. I vjerujte mi da će HDZ iznevjeriti vas, prevarit će vas jer da je njima stalo do toga da se tim ljudima riješe mirovine, oni bi ih već riješili, ali nisu i neće. Gospodine Gospodine Glasnović, ja vas upozoravam na to da podržavate sustav upravljanja koji je koruptivan u kojem su privatni interesi ispred javnih i koje vodi cijelu zemlju u propast, a vi ćete obrazlagat da to činite radi nekakvog dobra za neke ljude itd. ali vjerujte mi da će vas HDZ iznevjerit i prevarit jer oni lažna obećanja hrvatskom narodu daju zadnjih 25 godina, pa nisu oni od jučer u ovoj priči pa to su profesionalni kao što ima profesionalnih preslagivača, tako postoje i profesionalni predizborni lažovi i predizborni manipulatori. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći je završno u ime kluba SDP-a će govoriti uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen Najprije zbog zapisnika, kada sam podigao glas to je bilo zbog reakcije iz klube zastupnika Mišića, a ne zbog drugih zastupnika pa bih molio da se to uvede u, ali to smo mi riješili poslije. Dakle, parlamentarnu većinu koja će izabrati predsjednika Sabora čine predstavnici 18 političkih grupacija, 18 od čega 56 zastupnika HDZ-a, druga najveća stranka junior partner u vladajući koaliciji SDSS-a sa 3 zastupnika, 2 zastupnika ima HDS i 15 pojedinaca od čega su 6 stranačkih i 9 nestranačkih, to je vladajuća koalicija neću ih nabrajati. Dakle slobodno ih možemo nazvati socijalističkim savezom radnog naroda, od desnice, do ljevice, od desnog krila UDBA-e kako je jedan zastupnik do ovih koji bi bili možda u njegovim kvalifikacijama lijevo krilo i to je vladajuća većina koja ovisi o svakome od tih 76 glasova. Kako će ta vladajuća većina rješavati probleme u društvu, na koji način će funkcionirati, kako će donositi odluke živi bili pa vidjeli. Klub zastupnika SDP-a će dok ja budem privodio govor kraju polako napuštati dvoranu, želimo naravno puno uspjeha u radu novom predsjedniku Hrvatskog sabora, kojemu možemo jedini poručiti, Gordane izdrži. Hvala. Hvala. Imamo još jednu završnu riječ, a to je uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Evo dopustite mi da u ovih par minuta iznesem završnu riječ jer zaista sam u ova dva dana najmanje govorio. Ovdje je danas u ova dva dana svatko pokazao svoj karakter i pokazao je svoje namjere. I drago mi je da sve ovo gledaju hrvatski građani. Ponavljam još jednom da se ovdje najmanje govorilo o pravim problemima hrvatskog društva i gospodarstva, jeftino su se stjecali bodovi, udaralo se ispod pojasa ali sam siguran da javnost to dobro razumije i vidi. Ovo je, dragi građani, neću pretjerati, jedna kaljuža. Jedna kaljuža. Ali kako izaći iz kaljuže? Karakterom, dijelima i znanjem prije svega. Čini se da svega toga ovdje nedostaje. još jednom ponavljam, nisam podržao niti Marića, niti Petrova a neću niti Jandrokovića. Sabor se kao što vidite mini presložio, ide dalje, vozi dalje. Svatko će biti honoriran. Od koga? Od građana, to je tako, na izborima kada dođu. Što sam tražio proteklih tjedana i mjeseci? Što sam tražio? Tražio sam i nastojao da se riješe problemi blokiranih i oni to znaju. Nudio sam konkretne prijedloge kako milijarde kuna uštedjeti refinanciranjem državnih dugova i rješavati te probleme. Kako 50 tisuća blokiranih koji imaju dug do 2000 kuna što je 100 milijuna kuna riješiti samo refinanciranjem jedne obveznice državne, ali vidite to nije doprlo do ušiju. Tražio sam da se donese novi Ovršni zakon, odnosno da prihvatimo slovenski, on je najbolji, dobili su nagradu. Nesebično sam prije 3 mjeseca predao, vidite, prijedlog potpuno novog Zakona o HNB-u, potpuno novog, predao sam ga MOST-u jer bili su u vlasti. Nisam tražio uopće to, to znaju MOST-ovci ako treba da me se ne spominje jer je ekspertna skupina koja je to napravila, dakle bili bismo sretni i ponosni da riješimo te probleme Prošla su 3 mjeseca, nitko me nije pozvao na razgovor i stvar je prošla. A danas me neki ljudi u vezi toga prozivaju i blate. Neka blate, time pokazuju svoj obraz. Ja neću na te napade odgovarati nekulturno, neću odgovarati primitivno, neću odgovarati, neću udarati ispod pojasa, svašta sam u životu pretrpio. Ovaj grad Zagreb u kojem se nalazimo, ovo je grad kulture, ovo je grad kulturnih ljudi, ovdje svi oni koji drugačije, a posebno u Saboru nastupaju pokazuju da nisu dorasli mjestu na koje su došli. Što reći još na kraju? Gospodo, proteklih nekoliko mjeseci usvojili ste, vi koji ste na vlasti još uvijek, porez na nekretnine, građani će od 1.1. plaćati skuplji porez na nekretnine, udar na džep. Tko vam je dao mandat da ovoj sirotinji i u ovoj nevolji podižete cijene, poreze onome što su naši ljudi čitav život zarađivali i ulagali? Poskupila je struja, plin, cestarine, je li to rezultat vašeg rada? To je naša zbilja. Pita me jedna starica u tramvaju neki dan, tome se jako, ćete nam, kada ćete pomoći da se moja unučad vrate iz inozemstva. Nisam znao šta ću odgovoriti znajući za kojim pitanjima, o kojim pitanjima se ovdje ljudi bave. Na kraju, ja ću se dostojanstveno boriti za sve ono što sam obećao, kulturno komunicirati jer sam to obećao građanima koji su me izabrali a molim i sve vas da držimo jednu razinu kulture i komunikaciju u ovom Saboru. Hvala. Hvala vam lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Grmoje. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Lovrinović, vidim da svi ovi čija se imena spominju imaju veliku potrebu se opravdavati. Nitko nikoga ovdje u sabornici, barem ja nisam prozivao na nekakav način koji je neprimjeren. Ja sam samo konstatirao činjenicu, a ta činjenica glasi da ste vi predsjednik stranke i predsjednik kluba čije dvije trećine zastupnika podržava Vladu a vi je ne podržavate. Meni osobno to izgleda kao igra jer ste vi u kampanji za lokalne izbore u Zagrebu. I ja imam pravo to reći. Ja vas nisam na bilo koji način omalovažavao. S druge strane, kada pričate o zakonskim prijedlozima, jučer smo ovdje u Saboru imali tri zakonska prijedloga. Nakon 9 amandmana Vlade od kojih ja nisam želio pristati nego na tri jer ta 3 ne mijenjaju bitno duh zakona, donesen je Zakon o arhivima, imamo 6 mjeseci za predaju gradiva. Ministarstvo kulture priprema novi zakon koji će zatvoriti arhive i vidjeti ćemo hoće li neka nova saborska većina to donijeti. Zato je vjerojatno i ovaj naš prošao a onda je cilj donijeti neki novi u roku ovih 6 mjeseci. Ali jučer je bilo glasovanje o Zakonu o HNB-u, vi ste dali taj prijedlog ali taj prijedlog nije mogao ni proći. Vlada je cijelo vrijeme rekla, govorila proći će ovaj prijedlog MOST-a gdje će revizija ući u HNB. I što se događa? Vlada ne daje pozitivno mišljenje, zastupnici HDZ-a glasuju koga štite. Je li to štićenje guvernera Vujčića? Je li to štićenje svih onih koji su upleteni u aferu Agrokor? Ja sam očekivao od vas da vi podržite ovaj prijedlog zakona. Razumijem jučer je bilo turbulentno. I ja, znači da ste vi glasovali zakon ne bi prošao, ali bih volio … …/Upadica Reiner: Hvala vam lijepa./… … da ste bili sa nama Uvaženi kolega Grmoja, vi mislite da je narod kratke pameti. Sjećate li se prije godinu i nešto kada sam u ovoj sabornici, kada ste doveli iz padobrana premijer Oreškovića i onda kada ste ekonomski program koji sam ja donio, kada ga je on okljaštrio do neprepoznatljivosti tada se niste bunili, a ja sam tada jedini glasovao protiv takve Vlade i takvog premijera. Tada niste imali šta reći. Danas mene optužujete da isti ovaj zakon, vidite koliki je koji sam vama dao u ruke, vi ste ga sveli žao mi je da škare nisam donio da odrežem dva retka, tri člančića. Vi mene danas umjesto vašeg koalicijskog partnera, umjesto HNB-a, umjesto DORH-a, revizije optužujete da sam vam ja bio prepreka.

i kako se već hoćete obračunavati da zaradite štogod u ovoj prljavoj igri, a ja ću ostati dostojanstven mirna glasa spočitavate mi da je 2/3 mog kluba glasovalo drugačije. Gospodine Grmoja, u klubu Promijenimo Hrvatsku nalazi se nezavisni zastupnik. On nije član stranke Promijenimo Hrvatsku. Vi namjerno manipulirate javnost. To niste objasnili. Čemu vam treba? Pa vi sasvim dobro mitraljirate, ne treba, zašto još birate ovakve mete. S druge strane, kada sam jedini ne podržao premijera Oreškovića pa zašto me niste izbacili iz kluba dok sam tamo bio, a sad tražite da radim nešto drugo. Ja sam demokrat, ja ovdje očekujem da ovaj Sabor bude Sabor nezavisnih, mislećih ljudi a ne partijski ili sektaški kao što ste vi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Mire Bulja. Lovrinović, spominjali ste zastupnike MOST-a i vaša inicijativa oko Hrvatske narodne banke ja sam cijelo vrijeme uvažavao, čak sam raspuštao ovu sabornicu korak dalje sam išao pa sam 21.4.2017. godine podigao kaznenu prijavu protiv Borisa Vujčića i njegovog zamjenika i još šestorice njegovih vice guvernera temeljem kriminala koji je dozvolio u Agrokoru da se dogodi. Znači, 10 milijardi kuna bez mjenica, mjenice koje je koristio bez pokrića. Znači, monetarnu i financijsku nestabilnost je …/Govornik se ne razumije./… što je njegova obaveza. Također sam digao isti dan i protiv HANFA-e zbog toga istoga, tj. zbog, također zbog šteta nanesenih RH zbog financijske nestabilnosti jer nisu kontrolirali financijski sustav, nego su ugrozili monetarni sustav Republike Hrvatske. I sad odjednom mi smo sve zlo šta je se dogodilo nas 12 ovdje. Pa vi ste suglasni sa gospodinom Jandrokovićem ovdje, vi i vaš kolega da smo mi ljudi opasnih namjera. Da li smo mi zaista ljudi opasnih namjera? Da u borbi protiv ovih kriminalaca koji ga štite. Ovo je kriminal bio. 10 milijardi kuna Todoriću je dato bez pokrića, 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića. Ja sam tu dao kaznenu prijavu, dao sam vam i kopirao sam da vidite, proučite pa vidite da mi nismo samo govorili. Mi smo dali, evo ja pitam DORH, pitam Dinka Cvitana, evo dižem ovdje nek vidu svi kaznene prijave prijavljene službeno na Županijsko odvjetništvo i Državno odvjetništvo Cvitanu. A ne možete! Ovdje se štiti kriminal i mi se borimo protiv kriminala.

Ali pogledajte molim vas i znam za vašu kaznenu prijavu, pokazali ste. Ali pogledajte molim vas. Ako govorite o mjenicama bez pokrića, o Agrokoru i svemu pa kako se onda može dopodne kazneno prijavljivati, ne mislim sad na vas, vi ste to napravili poslije, a popodne glasovati za lex Agrokor. To mi nije jasno. To mi recimo nije jasno. Slažem se sa vama da je jedina institucija kojoj nisu ni vrata odškrinuta da se uđe, to je HNB. I sad je napravljen konsenzus HDZ-a i SDP-a jučer na tom glasovanju. I umjesto da zastupnik Grmoja napada taj konsenzus gdje jedni i drugi čuvaju instituciju, on je našao Lovrinovića napadati koji je napisao zakon, htio pomoći i zaista „pomozi sirotu na svoju sramotu“. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje sljedeću odluku. Za predsjednika, a dobro. Provjerimo kvorum. Molim vas uključite se.

Imamo 78 prisutnih, prema tome kvorum je prisutan. I dajem na glasovanje sljedeću odluku. Za predsjednika Hrvatskog sabora bira se Gordan Jandroković. Molim vas uključite se. Glasujmo. Tko je za?

Utvrđujem da je većinom glasova Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskog sabora izabran za predsjednika Hrvatskog sabora. Čestitam novom predsjedniku i želim mu uspjeh u obavljanju ove časne i odgovorne dužnosti i pozivam ga da nam se obrati. Izvolite. Poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Prije svega želio bih vam se zahvaliti na povjerenju. Nakon današnje rasprave nije lako, ali želim se zahvaliti na povjerenju svima i onima koji su bili za i onima koji su bili protiv i onima koji su napustili sabornicu prilikom glasovanja o izboru novog predsjednika Sabora. Za mene je ovo velika čast i odgovornost posebno u trenutku složenih okolnosti koje traže razboritost, smirenost, ozbiljnost i odgovornost. Izborom predsjednika Hrvatskog sabora stvoreni su uvjeti za kontinuitet rada ovog Visokog doma koji je oduvijek predstavljao središnje mjesto hrvatske državnosti, političke stabilnosti i demokratskog legitimiteta izabranih zastupnica i zastupnika. Ovo je prvi korak i nakon toga očekujem da će odmah po okončanju lokalnih izbora, predsjednik Vlade RH u skladu sa Ustavom i zakonom predložiti Hrvatskom saboru i nove ministre. Time će se stvoriti uvjeti za još snažniji nastavak rada na ispunjenju glavnih ciljeva iz programa Vlade RH Uvažene Uvažene kolegice i kolege, današnjim izborom obvezujem se da ću kao prvi među jednakima raditi na očuvanju temeljnih ustavnih vrijednosti, političkog pluralizma, vladavine prava, zaštite ljudskih i manjinskih prava kao i međusobnog uvažavanja i etičnosti u postupanju. Nakon 27 godina samostalne demokratske Hrvatske, nakon pobjede u Domovinskom ratu i međunarodne afirmacije kroz ulazak u EU i NATO, sjećajući se djela prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i hrvatskih branitelja, danas se nalazimo pred novim izazovima. U bitno izmijenjenim međunarodnim i sigurnosnim okolnostima politička stabilnost i jačanje državnih institucija, ekonomski rast i razvoj i snaženje društvene solidarnosti glavni su ciljevi današnje Hrvatske. Posebno još jednom naglašavam političku stabilnost i snaženje hrvatskih državnih institucija. Pozivam vas da se okupimo oko tih ciljeva, pozivam vas još jednom na odgovornost, na međusobno uvažavanje i toleranciju, na prihvaćanje razlika, na izbjegavanje uvredljivog govora i osobne kao i svake druge nesnošljivosti. Pozivam vas da prije svega budemo korektni jedan prema drugome, da budemo korektni ljudi. Time ćemo poslati najbolju poruku javnosti i svim hrvatskim ljudima. Hvala vam još jedanputa na povjerenju. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, izvolite zauzeti svoje mjesto.